Idemo sada na naš dnevni red, prva točka: - Prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača, prvo čitanje, P.Z.E. br. 453. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo, pa bih molio sada da poštovani državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat predstavi prijedlog zakona, izvolite. **Horvat, Mile

Ja ću danas uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici vam predstaviti u prvom čitanju Prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača. Ovim prijedlogom zakona u hrvatski pravni sustav transponirat će se Direktiva 1828 iz 2020.g. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i time će se staviti izvan snage dosadašnja Direktiva 22 iz 2009.g. o sudskim nalozima. Naime, sustav kolektivne zaštite prava potrošača iznimno je važan alat pomoću kojeg se osigurava zaštita prava i interesa većeg broja potrošača u situacijama kada pojedini trgovac ili više njih, pa čak i određena gospodarska udruženja svojim postupanjem krše takva prava. u, pravne zaštite u EU dosad je bio uređen Direktivom 22 iz 2009.g. o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača koja je u nacionalni sustav RH i prenešena važećim Zakonom o zaštiti potrošača. Važeće uređenje pokazalo se nedovoljno učinkovitim što je i bio i razlog donošenja Direktive o predstavničkim tužbama. Naime, Direktiva o sudskim nalozima dakle koja je sad transponirana u važeći zakon ograničava se na mogućnost podnošenja tužbe radi utvrđenja ili tužbe radi zabrane protupravnog postupanja trgovaca, dok se naknada štete odnosno podnošenje tužbe za naknadu štete, što je za oštećene kupce odnosno potrošače interesantniji dio, potrošači bi morali ostvarivati u pojedinačnim odnosno zasebnim parnicama. To je često odvraćalo potrošače od podnošenja predstavničke tužbe, posebice u slučajevima kada se radilo o malim iznosima pojedine štete jer to nije bilo motivirajuće da bi oni ulazili u te skupe pojedinačne sporove. Isto tako Direktiva o sudskim nalozima nije sadržavala kriterije za odabir ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničkih tužbi odnosno nije sadržavala pravila za dobijanje aktivne legitimacije u tim sporovima. Dakle Direktivom o predstavničkim tužbama uspostavlja se sustav koji predstavlja nadogradnju postojećeg parničnog postupka u RH, to je bitno istaći, radi čega je bilo potrebno navedenu materiju uredit i posebnim propisom odnosno ovim prijedlogom zakona, a ne izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača koji je dosad uređivao kolektivnu pravnu zaštitu u potrošačkim pitanjima. pitanjima. Dakle u ovom slučaju bi onda postojeći Zakon o zaštiti potrošača imao karakter materijalnog propisa, a mi ovdje želimo urediti tu sferu odnosno taj dio procesnih radnji i nadopuniti određeni parnični ovaj postojeći parnični postupak sa specifičnim potrebama ovih predstavničkih tužbi. Sad ću ići kroz jedan i članaka nema puno, vidite da zakon ima svega 30-tak članaka i ja ću pokušati ove najinteresantnije članke obrazložiti da vidimo šta je osnovni racio ovoga, ovoga, Dakle čl. 8. prijedloga zakona propisano je koja tijela mogu biti ovlaštena za pokretanje predstavničke tužbe. Što se tiče nacionalnih tijela to mogu biti samo ona tijela koja su uvrštena u popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe bilo da se radi o udrugama ili savezima udruga ili javnopravnim tijelima, međutim za razliku od javnopravnih tijela za koje je dovoljno da iskažu interes za uvrštavanjem u popis, udruge ili savezi moraju dokazati ispunjenje određenih pretpostavki koje su sadržane u čl. 9. ovog prijedlogu zakona. Nadalje, u ovom prijedlogu u st. 2., u ovom članku u st. 2. propisuje kako prekograničnu predstavničku tužbu može podnijeti i ovlaštena tijela, mogu podnijeti dakle ovlaštena tijela koja su imenovana u nekoj drugoj državi članici EU sukladno njihovim propisima. Ono što je iznimno bitno naglasiti jeste st. 5. ovog čl. 8. kojim se omogućuje da nadležni sud prizna i aktivnu legitimaciju i onoj udruzi ili savezu koja nije na popisu ako isto udovoljava svim kriterijima iz toga članka, međutim ovdje se otvara pitanje da je učinak priznavanja aktivne legitimacije u tom slučaju ograničava se isključivo na tu konkretnu parnicu i o kvaliteti aktivne legitimacije u tom po…, u toj pojedinoj parnici odlučuje sud. U Članku 9. prijedloga zakona propisan je postupak odabira kako bi udruge ili savezi udruga bili uvršteni u popis. To mislim da je vrlo bitan članak zato ga želim ovdje potanko potanko i objasniti. Stavkom 2. su izrijekom predviđeni kriteriji kojima udruge odnosno savezi moraju udovoljiti kako bi ih se uvrstilo u popis, a neki od njih su kao što su uvjeti kao što su solventnost, neovisnost, uredno ispunjavanje i drugih ugovornih obaveza, transparentnost obavljanja, objavljivanja informacija i slično, dakle to su jedan od bitnih uvjeta koji su kao zadane veličine propisani Člankom 9. Uspostava jasnih kriterija iznimno je bitna kako bi se osigurano da samo kvalitetna organizacija civilnog društva mogu voditi parnice vezano za tako značajan aspekt zaštite potrošača kao što su predstavničke tužbe. Naglašavam kako su navedeni kriteriji propisani samom direktivom o predstavničkim tužbama, dakle nije naš tako kažem nego je zadana veličina Direktivom o predstavničkim tužbama. Što se tiče samog postupka odabira, za to je nadležno Ministarstvo prostornog, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koje će nakon donošenja ovog zakona i pristupiti izradi javnog poziva ili natječaja putem koje će se izvršiti odabir tih ovlaštenih tijela koja će zatim biti uvrštena u sam popis ovlaštenih tijela za podnošenje tužbi. Javni pozivi i natječaji već su uobičajena praksa vezana za odabir tijela budući da se na navedeni način po našem mišljenju osigurava pravna sigurnost, ali i fleksibilnost i jasniji i brži postupak odabira nego da to radimo posebnim aktom kao što je pravilnik koji ima svoje, svoje nomotehničke zadane zakonitosti. I ono što je bitno mi smo ovdje vezani rokom, dakle sav ovaj posao moramo završiti do 1.7. ove godine. Isto tako, RH već ima uspostavljen sustav kolektivne zaštite jer je temeljem važećeg Zakona o zaštiti potrošača osigurana mogućnost podnošenja predstavničke tužbe od strane ovlaštenih tijela. Naime, da ne bi, da bi izbjegli taj vakuum pravni odnosno prazninu između donošenja novog zakona i ovog staroga 16.9.'22. godine donesena je odluka, Vlada je donijela odluku o određivanju tijela i osoba koji su ovlašteni za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača sukladno kojoj je i odabrano 17, 17 takvih tijela. Ja ih sad ovdje mogu nabrajati ali ako bude posebnih pitanja mogu poslije reći koja su to tijela koja su danas od strane Vlade aktivno legitimirani za podnošenje ovih tužbi. Znači time se osigurava kao što sam rekao i što je vrlo bitno za reći kontinuitet kvalitetne pravne zaštite potrošača u RH. Člankom 10. propisana je obveza Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za objavom popisa ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe putem svoje web stranice. Isto tako Člankom 11. objava, ministarstvo se obavezuje te podatke dostaviti Europskoj komisiji najkasnije do 26.12. 2023. godine kako bi komisija onda mogla to, te podatke ovlaštenim tijelima objaviti za potrebe svih država članica, za potrebe prekograničnih sporova. Jedna od novina koju ovaj pravilnik, prijedlog zakona donosi u odnosu na postojeći sustav je sadržan u Članku 12. budući da se navedenom odredbom izrijekom predviđa da svaka zainteresirana fizička osoba može podnijeti predstavku u slučaju sumnje da neko od tijela sa popisa ne udovoljava pretpostavkama iz Članka 9. Znači u slučaju sumnje da neka udruga ili savez udruga ili neko drugo tijelo zloupotrebljava svoj položaj u toj parnici ili ne udovoljava uvjete za kvalitetno zastupanje određenih, određene grupe oštećenih potrošača. Ta dakle sumnja izražava se preko kontaktne točke koje, koje je dakle u Ministarstvu gospodarstva definirano i formirano i koje se može ostvariti na način da se komunicira sa ljudima u Ministarstvu gospodarstva vezano i za tu kontaktnu točku. Člankom 13. propisuje se ono što je vrlo bitno za reći, aktivna i pasivna legitimacija kod predstavničkih tužbi kao i vrste samih predstavničkih tužbi. Stavkom 1. opisuje se, propisuje se da je ovlašteno tijelo može podnijeti predstavničku tužbu radi utvrđenja, predstavničku tužbu radi zabrane postupanja i predstavničku, ono što je najveća novina i predstavničku tužbu za naknadu štete. Dakle, sva tri navedena zahtjeva sada se mogu obuhvatiti jednom tužbom za razliku od ranijeg uređenja kao što sam rekao gdje tužbenom zahtjevu moglo se je tražiti samo utvrđenje i zabrana protupravnog postupanja trgovaca dok su potrošači svoje zahtjeve za odštetom morali ostvariti u zasebnom parničnom postupku. Pasivna legitimacija je definirana dakle protiv jednog ili više trgovaca, dakle tuženi mogu biti jedan trgovac, grupa trgovaca itd., komora trgovaca, dakle oni su pasivno legitimirani po ovom zakonu. Člankom 14. ovog zakona, budući da već postoji obveza ovlaštenog tijela da prethodno upozori, prethodno upozori trgovca, to je dakle jedna mjera da bi izbjegli i pojeftinili sam sustav u tužbama za utvrđenje i tužbama za zabranu protupravnog ponašanja može prethoditi i obavijest trgovcu da će biti tužen kako bi se, kako bi on onda dobrovoljno otklonio te svoje nedopuštene radnje i kako bi se izbjegao mogući te skuplji sudski spor. Mi smo ovdje predvidjeli rok od 30 dana u kom se ne može podnijeti tužba ukoliko se takva, takva, takvo upozorenje trgovcu dostavi. Isto tako kao dodatna mjera u ovom postupku jeste i tzv. izvansudska i sudska medijacija u Članku 15. je to definirano. Izvansudska medijacija kao mogućnost rješavanja spora povodom predstavničke tužbe za naknadu štete kako bi stranke u sporu pokušale postići sporazumno rješenja bez pokretanja postupaka postupaka pred nadležnim sudom, dakle izvansudska medijacija za naknadu štete se provodi pred tijelima koja su definirana, to su ovog trenutka

Centar za mirenje pri HOK-u dakle to su centri, to su udruženja koja mogu provoditi izvan sudsku medijaciju. Čl. 16. je definirana sama sudska medijacija, mogućnost rješavanja spora za naknadu štete putem medijacije po pravilima parničnog postupka i pravilima o medijaciji. Dodana je mogućnost da sudovi ispituju samu nagodbu koja je rezultat medijacije i prema kriteriju pravičnosti, a ne samo prema kriteriju zakonitosti i kriteriju morala ovaj kriterij pravičnosti je bio ustvari prijedlog i zahtjev Vrhovnog suda RH pa smo ga onda uzeli u obzir. Čl. 18. se regulira žurnost u postupcima, dakle na slučaju Franak smo imali vidimo i sad ima potrebe da se apsolutno žurnost definira u zakonu kao osnovna kategorija i rokovi su kratki za postupanje u ovim postupcima oni su na nivou 30 dana, prema tome žurnost je vrlo bitna kvaliteta ovoga postupka. Vezano za čl. 19. kojim je uređen sadržaj predstavničke tužbe, skrenuo bih pozornost na st. 3. i 4. kojima je definiran da popis oštećenika koji mora biti koji mora sadržavati svaka predstavnička tužba za naknadu štetu osim izjave volje i visine mora sadržavati i imena i prezimena oštećenih potrošača i broj njihovog identifikacijskoga dokumenta. Dakle, ovdje imamo dva sustava moguća, a to je Opt-in za Opt-out, Opt-in sustav kaže da za sudjelovanje potrošača oštećenih u takvoj kolektivnoj tužbi treba izričita suglasnost samog subjekta, a suprotno od toga Opt-out sustav znači da oštećeni kupci ili građani koji se nalaze u jednom kolektivnom, moraj izjaviti da ne žele da učestvuju da sudjeluju u takvom sporu. Dakle, mi smo se opredijelili za prvi sustav gdje isključivo tražimo suglasnost iskaz volje oštećenoga da bude obuhvaćen predstavničkom tužbom kao stranka jer u kasnijem postupku dolazi i pitanje troškova i svega toga o čemu ćemo razgovarati. Čl. 28. je daljnja konkretizacija pretpostavki iz čl. 9. koje udruge odnosno savezi kao ovlaštena tijela moraju ispunjavati, a to je neovisnost i zabrana sukoba interesa u smislu nekakvog financiranja. Odredba je rezultat obveze prijenosa direktive u predstavničkim tužbama gdje je Europska komisija htjela posebno naglasiti pod kojim se uvjetima može dozvoliti financiranje predstavničke tužbe od stranih trećih osoba, dakle mogućih konkurenata trgovaca, a sve kako bi se izbjegla mogućnost utjecaja na konkretnu presudu od strane i zloupotrijebiti takva jedna presuda od strane moguće konkurencije u trgovačkom smislu. Čl. 29. se propisuje mogućnost ovlaštenog tužitelja da zahtjeva od potrošača koji su izrazili volju da ih zastupa i simboličnu naknadu. Dakle, sad dolazimo do onog dijela da tužitelji odnosno u ovom slučaju udruge ili savezi udruga mogu za svoje usluge naplatiti simboličnu naknadu koja je negdje, koja je oko 5% vrijednosti predmeta spora, ali najviše do 70 eura. Dakle, zašto ovo želimo reći? zbog toga što želimo što je osnovni princip aktivno legitimiranih udruga da one moraju biti u toj toj svom poslu, dakle u zastupanju apsolutno financijski neovisni, moraju biti konsolidirani i ne mogu biti pod utjecajem nekakvih konkurenata koji su u stanju platiti velike iznose i na taj način kontrolirati tokove tih postupaka. I najvažnije, ne želimo da taj posao zastupanja postane biznis za nekoga. Nadalje, člancima 21. do 27. su uređena postupovna pravila i konačno imamo samo informiranje definirano člancima 31. i 33. gdje se informiranje šire javnosti je obavezna stvar, dakle njihov status i i ishodi samih sporova mora biti apsolutno dostupan javnosti preko informacija, preko trgovačkih sudova pred kojima se ti sporovi vode odnosno preko info službi ministarstva … kao što sam rekao preko punkta odnosno točke gdje se može informirati svaki potrošač o toku i rješenju svoga sudskoga spora. Na kraju bih dodao dakle što se tiče samog zakona, zakon je bio na savjetovanju od 16. studenog '22. trajao je mjesec dana, ukupno je bilo 25 primjedbi, 22 su primjedbe od strane HUP-a Hrvatske udruge banaka, a tri su od strane Razvojne organizacije zaštite potrošača odnosno Saveza udruga za zaštitu potrošača, 14 je prihvaćeno. Nešto smo odbili, nešto smo prihvatili djelimično i to je uglavnom evo to je to. Ovaj zakon u prvom čitanju mi smo dakle spremni prihvatiti sugestije svih jer smatramo da je ovo temeljni zakon za zaštitu potrošača i ne treba oko njega politizirati nego ga treba konkretno i kvalitetno doraditi kako bi naši građani bili u ovom trenutku apsolutno zaštićeni na tržištu. Hvala vam. Hvala državnom tajniku. Idemo s replikama ima ih ukupno 16, prvi je na redu kolega Habijan. Izvolite. Pardon, imamo zahtjev za stankom kolega Grmoja, izvolite. Tražim stanku u ime kluba Mosta, dakle dok mi raspravljamo ovdje o pravima potrošača, istovremeno najviše institucije RH ne donose ne donose odluke koje su u skladu s pravom sa europskim direktivama, donose odluke koje idu protiv hrvatskih potrošača. 55.000 obitelji znači možete zamisliti o kolikom broju se ljudi radi ne može dobiti pravdu, ne može dobiti odluku Vrhovnog suda koja ide u smjeru proglašenja ništetnosti ništetnim cjelokupnih kredita, kamata, znači svega onoga što je vezano uz franak. Dobra je stvar da imamo predsjednik Vrhovnog suda koji na to upozorava, ali vidimo da se pokušava s njim obračunati taj bankarski lobij preko određenih medija. Dakle, ja ne tvrdim da sve što Radovan Dobronić govori je istinito i dobro, ali ovdje je u potpunosti u pravu. I imali smo određene razgovore u opoziciji, evo ja mogu ovdje reći i predsjedniku Sabora budući da je njegova odgovornost što nismo raspravili izvješće predsjednika Vrhovnog suda, znači o stanju sudbene vlasti, da ćemo prikupljati potpise i zbog ovog slučaja franak gdje su ugroženi hrvatski potrošači, ali i zbog stanja u hrvatskom sudstvu, u hrvatskom pravosuđu. Ja nisam čuo niti jedan glas od vas poštovani predsjedniče Sabora niti bilo od koga iz vladajuće većine u korist 55000 obitelji. slovenski sud donosi odluku koja ide u korist svih potrošača da oni ne moraju pojedinačno dizati tužbe, zašto su mađarski potrošači i poljski potrošači, dakle dobili svoju zadovoljštinu? Zato što su njihove države stale iza njih. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja još jednom neprimjerena optužba. Pa ne mogu se ja miješati u odluke sudova. To bi vi vjerojatno sa vašim revolucionarnim pravom tako postupali, ali ja tako ne mogu. Tako ne radim, nego poštujem odluke sudova, a glede moje odgovornosti za uvrštavanje ove točke zato imate mogućnost 30 potpisa što ako se sjećate nije bilo moguće prije nego što sam ja bio predsjednik. Nadam se da se toga isto tako sjećate. Kolega Zekanović povreda Poslovnika, izvolite. Poštovani predsjedniče 238. ovdje se radi o čistom populizmu. Kad govorimo o slučaju franak ja bih upozorio na slučaj euro i to ne na jedan euro, nego na tristotinjak milijuna eura za koje je odgovoran MOST, a radi se o arbitraži za koju je odgovoran Božo Petrov i MOST za koju su inzistirali. Također bih upozorio na jučerašnji populizam kad je kolegica Selak-Raspudić htjela promijeniti Poslovnik da mora biti najmanje trećina zastupnika u Saboru, a od MOST-ovaca, od njih 8 jutros je bio samo 1. Hvala vam. Dobivate opomenu kolega Zekanović. To je bila replika. Kolega Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je članak 238. Poštovani predsjedniče ja ne mislim utjecati na odluku sudova, ali Vlada je dala mišljenje koje ne ide u korist hrvatskih potrošača i zato su odluke koje su donesene na europskoj razini bile takve da ne idu u korist hrvatskih potrošača za razliku od poljskih gdje je poljska Vlada stala iza svojih potrošača. Ja o tome govorim. Ne mogu ja sad sa vama voditi polemiku, to znadete ali vi ste sada replicirali tako da dobivate opomenu. A budući da je kolega Grmoja zatražio stanku želi li još netko stanku? Ne. Onda ćemo nastaviti sa radom u 10 sati i 5 minuta.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Državni tajniče, pozivam vas za govornicu. Kolega Habijan, vi ste prvi za repliku. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Svi znamo i svjedoci smo da se građani vrlo često, kada govorimo o pravosuđu žale na neki način da postupci, sudski postupci traju predugo, da nisu efikasni, znamo isto tako da je pravodobna zaštita i prava i interesa u ovom slučaju potrošača nešto o čemu svi Uvodno ste nešto spomenuli dakle postojećim pozitivnim propisima, konkretno, Zakonu o zaštiti potrošača zapravo sada imamo situaciju da potrošač može jednom tužbom tražiti utvrđenje zabrane i naložiti da se takva povreda, odnosno naložiti da se takva povreda makne ukine, odnosno ukine i onda posebna parnica radi naknade štete. Sada ovim dakle prijedlogom zakona, odnosno implementacijom te direktive osigurat će se zapravo jednom tužbom da se napravi utvrđenje i zabrana i zapravo naknada štete bilo materijalne, imovinske, pa ako možete nešto šire reći što će to zapravo konkretno za potrošače, za građanke i građane ove zemlje značiti dakle konkretno na nekom plastičnom primjeru. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle prvi dio pitanja oko rokova, mi smo o tome vodili računa, zato smo posebno apostrofirali to kroz čl. 18 ovoga Zakona gdje smo rekli kako, koliko treba trajati samo pripremno ročište, koliko treba, koliki su rokovi kod pravnih lijekova, itd. Dakle maksimalni rok za te radnje je 30 dana i odmah da kažem, rezultat, dakle ovo je rezultiralo analizom, ove situacije sa frankom gdje vidimo da se rokovi rastežu, da ljudi vjerojatno još dugo neće biti obeštećeni, pa smo onda definirali ove vrlo, vrlo kratke rokove. Što se tiče samih karaktera tužbe, kao što ste dobro primijetili, dosad smo, dosad se jednom tužbom moglo obuhvatiti tužba za za utvrđivanje nedopuštenog ponašanja trgovaca i tužbom za zabranu. Sad se istim sporom, dakle u istoj tužbi može obuhvatiti i naknada štete što je najveća kvaliteta za građane, odnosno za potrošače ovim izmjenama. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se. Poštovani državni tajniče Horvat. Koliko god je ovo točno da je dobro da se može jednom tužbom obuhvatiti i naknada štete, ono što je problematično u ovom Prijedlogu zakona je da ako se radi o naknadi štete, tada ovlašteni podnositelj tužbe mora prikupiti potpise oštećenih. Dakle vi ste vjerojatno svjesni šta to konkretno znači. Međutim, postoji još jedan po meni veći problem. Dakle kolektivna tužba je mehanizam koji djeluje onda prema svima i mora djelovati prema svima koji su obuhvaćeni nekom praksom pa tako primjerice i po pitanju zastare. Zašto kolektivna tužba i dizanje kolektivne tužbe ne prekida zastaru za sve koji su obuhvaćeni tom praksom, dali potpise, ne dali potpise?

obadvoje smo pravnici, dakle znamo kako djeluje zastara i prema kome djeluje zastara. Dakle ne može zastara djelovati prema onim potrošačima koji nisu iskazali svoju volju, dakle pismeno potvrdili da žele biti obuhvaćeni kolektivnom tužbom. Dakle sama kolektivna tužba je pod režimom zastare, a oni koji nisu prihvatili da budu obuhvaćeni kolektivnom tužbom, dakle da budu na neki način, da učesnici toga spora, oni ne mogu konzumirati institut zastare.

ali jasno je šta želim, dakle to nije udružna tužba, ovdje se miješa udružna i kolektivna tužba. Kolektivna tužba mora pružiti apstraktnu zaštitu svima pogođenima praksom, pa i po pitanju zastare. Ne postoji niti jedno ograničenje da se to tako ne dogodi. Dakle to smo imali kao problematično u slučaju franak, imat ćemo sada u slučaju agencija **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu, ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Kolega Kirin, izvolite. poštovani tajniče. Cilj Direktive o predstavničkim tužbama je olakšati pristup pravosuđu radi zaštite kolektivnih interesa potrošača. Ali, što je sa pojedinačnim prijevarama, internetskim prijevarama kod prodaje i kupnje tim putem. Da li je u pojedinačnim prijevarama, ma koje one bile, ako se klasificiraju kao krivično djelo, da će biti moguće uvesti red? Kod nas tradicionalna prodaja i kupnja je vezana uz prijevaru, viđeno-kupljeno. Da li pa imate česte objave, prodavač ne podliježe Zakonu o zaštiti potrošača, pa to je objava ja ću vas pokušati bar prevariti,

poslovna praksa je, se sankcionira, dakle i ova vrste prijevare koje vi govorite u svakom slučaju jesu nepoštena poslovna praksa i one se mogu sankcionirati. Da li ovim predstavničkim tužbama, da li pojedinačnim tužbama, da li kaznenim, da li će se to kvalificirati kao kazneno djelo. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam predsjedniče HS-a, poštovani g. državni tajniče. Čl. 20 u svoja dva stavka definira pristup dokazima u slučaju da njima raspolaže samo jedna strana u postupku i u st. 1 i u st. 2 možemo vidjeti definiciju, sud će naložiti tuženiku ili trećoj strani da dostavi te dokaze ili na neki drugi način omogući njihovo izvođenje. Ne bi li ovdje trebao biti neki zakonski rok u kojem tuženik ili određena treća strana to mora učiniti? Znam da se nalazimo tek u prvom čitanju, ali evo, jedan prijedlog te istovremeno jedno pitanje, hoće li sud naložiti tuženiku pa će onda on provoditi, ajmo to tako reći, prisilu prema tuženiku da dostavi dokaze i odrediti rok ili bi to ipak mogli ugraditi u zakon. Lijepo hvala na odgovoru. ukoliko postoji određena pravna praznina onda se pozivamo na, na Zakon o parničnom postupku, rokove iz parničnog postupka koji je zakon najvišeg ranga u postupanju pred sudom, ali ideja je dakle da sud na zahtjev tužitelja da onaj koji ima dokaze jedini, a to je ta, taj trgovac koji zna na…, način kako je radio, postoji kod njega određena dokumentacija, da on te dokumente stavi sudu na raspolaganje, dakle teret dokaza jeste na

treća ključna stvar za zaštitu potrošača i naših građana je i izberiva mjesna nadležnost suda s obzirom da postoje domaće i prekogranične predstavničke tužbe. Ono što ovim prijedlogom zakona se može dakle da se podnese tužba sudu mjesno nadležnom gdje je područje sjedište tuženika, ali i sudu gdje je došlo do povrede kolektivnih interesa potrošača što konkretno znači da građanin RH ukoliko je tuženik neka vanjska tvrtka ili firma koja ima sjedište izvan RH tužbu mogu podnijeti i ovdje u RH gdje je neka šteta nastala ili mogla nastati. To je jako bitno ako vidimo aktualnu situaciju gdje Vlada RH, ali i domaće

na dispoziciji je aktivno legitimiranih tužitelja, dakle ne oštećenih nego udruga koje su aktivno legitimirane, koje su tužitelji u ovom postupku, da biraju da li će mjesna nadležnost toga spora biti tamo gdje je sjedište trgovca trgovca koji je učinio te nedozvoljene radnje, da li je to u RH ili na teritoriju EU. Zato je ovo jedinstven zakon i jedinstvena pravila i registri su aktivnih osoba, aktivno legitimiranih osoba jedinstveni, tako da je to sve dostupno kao informacija na nivou svih zemalja EU ili će to biti, mjesno nadležan će biti izberiv dakle sud sjedištem potrošača, vjerojatno će ovo bit opcija zbog troškova.

danas u raspravama, a ja ću vas samo podsjetiti, ovo zapravo više ide ministra nego vas državni tajniče, koliko ste propust napravili u brizi o upravo tim potrošačima prilikom uvođenja eura, pa smo tako tek u veljači evo dobili aplikaciju koja će pratiti cijene i poskupljenja, pazite tek u veljači, i ja i neki drugi kolege na to upozoravamo već više od godinu dana i pazite aplikacija je koštala manje od 200 tisuća a u isto vrijeme jedan mladi programer po imenu Ante Barić je napravio Jelposkupilo.eu za manje od tisuću kuna gdje je odaziv, recimo to tako, odnosno cijene koje možete pratiti, broj trgovačkih lanaca u kojima možete pratiti cijene dvostruko veće nego ovo što je napravila Vlada,

Dakle ja ne znam šta bi, kako bi ovo stavio u kontekst ovog zakona osim što bih rekao da ukoliko neko u tom postupku koji ste sada definirali oko uvođenja eura se osjeća oštećenim potrošačem imat će prilike nakon donošenja ovog zakona onda i koristiti ove instrumente podnošenja, **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicama. Pa iz ovog zakona je vidljivo da i Ministarstvo zaduženo za zaštitu potrošača preuzima jednu značajniju ulogu, to znači da je ministarstvo zaduženo za izdavanje ovlaštenja za podnošenje predstavničkih tužbi tijelima za koja smatra da su za to sposobna, da se taj popis ovlaštenih tijela mora redovito ažurirati i mora biti vidljiv na mrežnim stranicama, naravno da je ministarstvo kao kontakt točka raspoloživo svima onima koji smatraju da, da im je potrebna informacija eventualno za rješavanje svojih problema na jedan jednostavniji način i također vidimo da je na mrežnim stranicama ministarstva obavezno da će se nakon primjene ovog zakona redovito ažurirati informacije o svim parnicama koje su u tijeku ili koje su okončane, hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle ono što mislimo da je vrlo bitno što je ovdje definirano naravno elementi su zadani, uvjeti su zadani, kao što sam rekao samom direktivom jer se čl. 9. je rečeno koje uvjete udruge odnosno savezi udruga trebaju ispunjavati da bi došli, da bi se stavili na popis odabira za aktivnu legitimaciju. Tu je nekih koliko sam izbrojao 12 osnovnih uvjeta, dakle ti uvjeti će se revidirati svak, ministarstvo može revidirati svakih 5.g., dakle ažurirati itd., ali informiranje svih potrošača, naročito oni koji su subjekti ovog spora o statusu i, i, i samom toku rasprava pred trgovačkim sudovima o njihovom predmetu je najvažnija stvar zato smo mi u ministarstvu i formirali ovu kontaktnu točku koja će biti, koja će biti onda i adresa za, za davanje takvih informacija, naravno u sustavu sa trgovačkim sudovima pred kojima se ti sporovi odvijaju. Prije nego što krenemo dalje pozdravimo svi zajedno učenike i učenice, te njihove nastavnike OŠ Gustava Krkleca iz Zagreba. Dobrodošli u HS! …/Pljesak/….

kada ima aplikacija ne valja, kada se ne kažu koji su to trgovački lanci koji nisu podizali cijenu ne valja, kad znamo da je to Tommy, Konzum, KTC ne valja što smo rekli. Pa evo ja bih volio da malo budu konzistentniji, odnosno nek se dogovore je li valja ta transparentnost ili ne valja. A što se tiče samoga prijedloga zakona evo samo malo jedno pojašnjenje. Ono ključno koliko ja vidim iz ovog zakona da će nadležnost u parničnim postupcima u ovom slučaju biti

Poštovani predsjedniče povrijeđen je članak 238. kolega stavlja u usta gospodina Hajdukovića ono što on nije rekao. On nije rekao da aplikacija ne valja, nego da je aplikacija 200 puta skuplja nego aplikacija koja je napravljena od strane fizičke osobe, a aplikacija koja je napravljena od strane fizičke osobe ima duplo više podataka nego što ima aplikacija koju je dala napraviti Vlada Republike Hrvatske. O tome se radi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Paviću dobivate opomenu. Jasno vam je da niste govorili o povredi Poslovnika, nego ste replicirali, a i kolega Zekanović sada želi slično. znate kome se trebate obratiti pretpostavljam, pa se obratite. Ali evo ja bih vam to usporedio imate i romobil kojim možete stići na primjer iz Šibenika u Zagreb, možete i automobilom. Romobil košta 100 eura, automobili mogu koštati i nekoliko stotina tisuća eura. Ali pošto ste vi informatičar vi te stvari razumijete bolje nego ja ili možda niste informatičar nego samo populist. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović dobivate opomenu, ovo je bila replika koja je potaknula sada zahtjev za novom povredom Poslovnika a to je kolega Hajduković, izvolite. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče članak 238. Kao prije svega kolega Pavić je informatičar kolega, pa se informirajte. A ako ćete o konzistentnosti i dosljednosti pa ja bih i vas to mogao pitati jer ste bili najveći kritičar HDZ-a, sad ste zaljubljeni u AP-a, pa evo ako ćemo od dosljednosti pametnom dosta. Kolega Hajduković dobivate i vi opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika. Idemo dalje. Ne, imamo sada odgovor državnog tajnika. Izvolite. Dakle, upravo jeste definirana, izberivana mjesna nadležnost da tužitelji, dakle ne oštećeni, nego oni koji ih zastupaju u tim parnicama, koji su aktivno legitimirani mogu da izaberu da li će to biti nadležnost suda koji po mjestu samog tuženika, odnosno trgovca koji može biti u Francuskoj ovog trenutka ili će to biti sjedište suda gdje se nalazi, gdje su oštećeni u, koji su definirani, koji su dali suglasnost da sudjeluju u tome sporu. Zato jeste izberiva nadležnost da se funkcionalnije izabere mjesna nadležnost vjerojatno i zbog samih troškova i zbog lakšeg izvođenja dokaza i niza drugih parničnih radnji, postupovnih radnji koji će se tu pojaviti. Kolega Srpak izvolite. Ipak svaki oblik funkcioniranja društva nosi sa sobom svoje izazove, nepravilnosti ili pokušaje iskorištavanja ili prijevara, a što je potom potrebno regulirati zakonom. Danas pak pogotovo kad uz ovaj klasični način prodaje postoji i globalna internetska trgovina koja nosi mnoge zamke sa sobom. Stoga je vrlo važno zakonom zaštititi prava potrošača i omogućiti adekvatnu reakciju na pokušaje prijevara ili iskorištavanja. Državni tajniče imaju li naša društva za zaštitu potrošača dovoljne kompetencije i u kojoj će mjeri ove izmjene i dopune zakona doprinijeti sprječavanju neželjenih postupaka prema potrošačima? Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. definira način postupanja u samom sudskom postupku po podnošenju tube smanjiti nepoštena poslovne prakse na tržištu. To vjerojatno neće, ali će definitivno omogućiti kroz jedno kvalitetno zastupanje i udruga i saveza i drugih zainteresiranih koji mogu biti aktivno legitimirani ovim postupcima da građani se osjećaju sigurnije i da imaju nekakvo rješenje na vidiku, dakle znaju da ukoliko su oštećeni određenim određenim nepoštenim trgovačkim praksama mogu tražiti u jednom postupku i zabranu takvog ponašanja od strane trgovaca, a istovremeno i dobiti naknadu štete što do sad nije bilo moguće. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo već je nekoliko kolega prije mene naglasilo benefite od ovog prijedloga zakona isključivo jesu između ostalog i žurnost parničnog postupka. I vi ste sami to u svom izlaganju naglasili. Znamo da odugovlačenje, dužina procesa parničnog često puta ljudima proizvede još veće troškove, često puta i ugrozi egzistenciju i mislim da je to zaista za pohvalu. I zanima me, jer oni često puta u medijima nastupaju u ime potrošača, udruge za zaštitu prava potrošača ili oni mogu biti u eventualnom parničnom postupku nekakav sugestivni element ili se mogu izravno uključiti. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle, mi smo ovdje i definirali da udruge, odnosno njihovi savezi koji ispunjavaju kriterije koji su jasno definirani direktivom a implementirani u članak 9. ovog zakona jesu aktivno legitimirani. Dakle, oni podnose tužbu, oni su tužitelji u ime oštećenih koji pristaju da budu dio toga postupka. Prema tome, mi očekujemo, zašto smo definirali ovako jasne kriterije? Zato što dodatak ovoga zakona ima popis od 66 raznih pravila koja definiraju potrošačku politiku. Dakle, da bi se bilo aktivno legitimiran i kvalitetan tužitelj u ovakvim jednim sporovima morate biti i kapacitirani, morate biti i stručni, stručno osposobljeni morate dakle moći vladati sa tom svom silnom propisa koji su, se odnose na sam ovaj Zakon o zaštiti potrošača. izvolite. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče dajte mi molim vas objasnite s obzirom da i sam zakon zapravo temelji omogućavanje prava potrošačima upravo preko udruga potrošača i tu dolazimo do najslabije karike cijelog ovog sustava za zaštitu potrošača. Dakle, udruge za zaštitu potrošača nedovoljno su kapacitirane u smislu i sustavne pomoći, dakle raditi projektno npr. samo za tajnog kupca udruge za zaštitu potrošača dobile su tek 120 tisuća kuna za tu važnu zadaću koju im je država povjerila. Dakle, kada su udruge za zaštitu potrošača tražile jednog zaposlenika koji bi se i financirao iz Ministarstva gospodarstva, dakle nije im ugođeno nego gradovi moraju osigurati njihov prostor. Dakle, udruge za zaštitu potrošača

vrlo ozbiljnu potporu udrugama za zaštitu potrošača i to financijsku, ja ću samo navesti nekakve podatke. Dakle, prvi godišnji sporazum za period '22.-'24. razvojnoj suradnji kroz sustavno ulaganje u razvoj udruga zaštitu potrošača sklopljen je u 4. mjesecu '21. ministarstvo nacionalna zaklada i temeljem tog natječaja samo da kažem, Društvo potrošača Međimurje iz Selnice iznos od u kunama tadašnjih 75 hiljada kuna. Udruga za zaštitu potrošača Splitski potrošač iz Splita isto toliko sredstava. Potrošačica iz Vrbovskoga 100 hiljada kuna. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača Zagreb

Ja govorim o zaposleniku koji bi mogao prihvatiti i dodatne zadatke koje mu ovoj zakon omogućava. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Antolić Vupora, naravno da ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika i dobivate opomenu. izvolite. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicama, a u ovom prijedlogu zakona razrađuje se pitanje i sukoba interesa tužitelja i drugih trgovaca osobito konkurenata tuženika. Zbog novih pravila jačat će na važnosti i alternativni načini rješavanja sporova pa možete nam to malo obrazložiti i pojasniti. Hvala. Izvinjavam se, uvažena zastupnice kao što sam rekao dakle pored instrumenata, osnovnih instrumenata u ovom postupku parničnome koje su tri tužbe data je mogućnost, a to je data mogućnost dakle nije obaveza iz direktive nego smo mi to procijenili da bi u sustav bilo najbolje unijeti u fazi tužbi za utvrđenje i zabranu ponašanja, daje se mogućnost da će trgovac obavijesti da će biti tužen i da prestane sa takvim ponašanjem kako ne bi išli dalje u spor i činili nove troškove. U tih 30 dana poslije te obavijesti, u tih 30 dana se ne smije podnijeti tužba protiv njega. To smo definirali. Što se tiče naknade štete, tužba za naknadu štete predvidili smo medijaciju, pokušaj mirenja odnosno dogovora izvan suda pred različitim institucijama i unutar suda prema postupku,

da ovi procesi koji idu u dijelu e-poslovanja odnosno e-trgovine nisu jednostavniji nego oni procesi ranije. Prije smo došli u trgovinu i znali smo što kupujemo, to smo opipali svojim prstima, platili, ukoliko smo bili prevareni zbog toga što je neko gore stavio drugu etiketu znali smo koji je postupak. Međutim, danas je to sve drugačije s obzirom da iza toga stoji cijeli niz procedura i postupaka da bi se to i naručilo i kasnije platilo i vodilo računa o zaštiti podataka prilikom plaćanja i samih podataka, osnovnih podataka naručioca. No, htio sam jedno drugo pitanje, vezano je za medijaciju. Jasno je ukoliko medijacija ide prije sudskog postupaka to ne, nema nikakvog spora nakon toga se može pokrenuti sudski postupak. Međutim, postoji i opcija da na početku sudskog postupka se skrene pozornost da postoji mogućnost za medijaciju i da se postigne sporazum i da se kreće u medijaciju. Što ukoliko u tom slučaju medijacija ne uspije?

Dakle, i u toj medijaciji ona se dešava pred institucijama koje smo ovdje definirali i koji postoje. To su sudovi časti pri komori itd., centri za mirenje, znači imamo 4-5 centara za mirenje u RH koji su registrirani i dva suda časti. Dali smo dakle mogućnost da se otkloni skupa parnica, duga parnica, neizvjesna parnica sa mogućnošću da se sjedne tužitelj i tuženik i dogovore se o naknadi štete. Medijacija je samo u prostoru, u području tužbe za naknadu štete. Ona je institut za naknadu štete. Pokušaj mirenja. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče u zemlji u kojoj stanovništvo stari s udjelom starijih osoba od 65 godina 21%, u kojoj je potrošačka svijest slaba vrlo je važno zaštiti one najranjivije. Nerijetko su žrtve agresivnih prodaja osoba, osobe s invaliditetom, osobe lišene poslovne sposobnosti koje niti nisu mogle sklapati određene ugovore nego ih u tome zastupaju skrbnici. Lijepo vas molim odgovor kako krajnje zaštititi upravo ovu skupinu građana? Hvala lijepa. **Jandroković, Zahvaljujem se uvažena zastupnice. Dakle to je vjerojatno višeslojni odgovor bi trebao biti jer se on ne odnosi samo na problem postupka u bazi predtužbe, tužbe i presude, kako pomoći ljudima kojima treba određena vrsta pomoći pa tu društvo treba reagira na, sa svojim institucijama odnosno zajednica na nekakav način, ali mi smo ovdje obavezali trgovca, dakle obavezali smo trgovca da on mora informirati .../nerazumljivo/... odnosno oštećene osobe da je protiv njega pokrenuta tužba. Dakle mi smo ovdje dali obavezu, na kraju to je i model za cijelu EU da sam trgovac mora na adekvatan način upozoriti i i obavijestiti oštećene kupce da je protiv njega pokrenut spor kako bi kupci mogli reagirati na način da se zainteresiraju za to i uključe ili da ne.

tu sad, u kojoj formi je zakonodavac potrošača, da li je to predsudsko, pred, u kom dijelu i koji, što je zakonodavac želio, kojim sve formama je potrošač tu u

medijacije znači dogovora između tužitelja, tužitelj u ovom slučaju nije oštećen, dakle stranka u postupku, aktivna stranka u postupku nije oštećeni građanin nego njegov predstavnik kroz udrugu koji ima aktivnu legitimaciju da tuži, on pokušava sa tužiteljem doći u centar za mirenje, sud časti, pri komori, itd. i pokušati se dogovoriti o visini naknadi štete koju je, dakle jedna strana predlaže odštetu, druga strana to prihvaća ili ne. Ukoliko ta medijacija uspije, ide se u tužbu, ide se u jedan postupak koji će vjerojatno onda i trajati i koji će biti sa neizvjesnim završetkom i koji će na kraju i koštati. Inače, sam trgovac mora obavijestiti, mora obavijestiti korisnika, odnosno građane, odnosno kupce na koje se odnosi njegovo ponašanje, da je protiv njega pokrenuta tužba kako bi se ti kupci onda mogli opredijeliti .../Upadica: Hvala vam./... hoće li se u spor uključiti ili se neće uključiti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala državnom tajniku. Možete se vratiti na svoje mjesto jer su replike završile. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram onda raspravu. Prvi na redu, Kluba zastupnika Mosta, poštovani kolega Miletić, izvolite.

Poštovani predsjedniče HS-a g. Jandrokoviću, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni tajniče sa svojim suradnicima, suradnicama, ispričavam se, poštovani vladajući, poštovane kolege iz oporbe. Raspravljamo, prva rasprava, Prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača. Mislim da ste vi u Ministarstvu poprilično solidno odradili ovaj Zakon i uklopili direktivu u hrvatski pravni sustav. Htio bih vam uputiti jednu zamjerku i jedan prijedlog. Naime, ako sam dobro shvatio, države članice, pa i Hrvatska, trebale su direktivu prenijeti u svoje zakonodavstvo do kraja prošle 2022. g., tako da mi se čini da opet malo kasnimo. I premda se stupanje na snagu zakona predviđa u lipnju ove godine, što je rok koji je određen fiksno svim državama, ipak smo u velikoj mjeri skratili rok vakacije zakona i mislim da to nije dobro, ali nije ni neka nepopravljiva šteta. Ono o čemu bih volio reći nešto više, državni tajniče i kolege zastupnici, državni tajniče i vama, u Ministarstvu na razmišljanje kao prijedlog jesu odredbe ovog Zakona koje se odnose na sprječavanje dokazivanja u postupcima kolektivne zaštite prava potrošača. Naime, direktive i ovaj Zakon sadržavaju odredbe kojima se trgovci prisiljavaju da u sudskom postupku predaju sve dokaze koje se traže, a kojima isključivo oni sami raspolažu. Zakon predviđa jedan posebni mehanizam koji je prilagođen hrvatskom pravnom sustavu i oslanja se na pravila Ovršnog zakona, no ja vas želim podsjetiti da je sprječavanje dokazivanja u sudskim i drugim postupcima pod određenim pretpostavkama i kazneno djelo koje je propisano Kaznenim zakonom. Ono što nisam siguran, zato evo, ovdje to govorim naglas, nisam siguran može li se sprječavanje dokazivanja u postupcima iz ovog zakona podvesti pod to konkretno kazneno djelo, a u svakom slučaju, ako se ne može, bilo bi dobro da Vlada pristupi i izmjenama Kaznenog zakona jer ovdje je ipak riječ o sporovima koji nastaju kad se potrošačima masovno krše njihova prava, kada ta kršenja imaju čak i prekogranični element i odvijaju se na području više država članica EU-a i možda će nepošteni trgovci u takvim slučajevima imati jako velik interes prikrivati dokaze, krivotvoriti dokaze ili nešto slično pa bi trebala postojati prava kaznena sankcija koja će ih odvratiti od prikrivanja dokaza. Pozorno sam pratio i replike kolega koji su vam upućivali vladajući i oporbe, pa bi se htio osvrnuti na repliku kolegice Benčić koja je sa svojom replikom načelno u pravu. Prekid zastare je bitno pitanje i prekid zastare bi načelno u slučajevima predstavničkih tužbi trebao djelovati prema svima, prema svima onima koji su tužbu potpisali i onima koji nisu. To je načelno pitanje jednakosti građana pred zakonom, pa predlažem da i tu primjedbu razmotri ministarstvo do drugog čitanja. Glede ostalih odredba zakona prilično sam zadovoljan i čestitam vama i službenicima ministarstva na vrlo korektno obavljenom zadatku. Drugi klub zastupnika je Domovinski pokret i poštovani kolega Dretar. Izvolite. Hvala vam najljepša poštovani g. predsjedniče Sabora. Poštovani g. državni tajniče, naša saborska tajnice, suradnice, kolegice i kolege. Budući da je kako je i poštovani g. državni tajnik Horvat napomenuo prvo čitanje u tijeku pozabavit ću se prvenstveno samim zakonom odnosno predloženim tekstom. U čl. 8. reguliraju se ovlaštena tijela za podnošenje predstavniče tužbe te se u čl. 1. i 2. precizno objašnjava predstavničku tužbu mogu podnijeti ovlaštena tijela u daljnjem tekstu pa ću i ja tako govoriti, to će biti ovlašteni tužitelj, ali naravno ako su uvrštena na popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe. Dakle, idemo za početak definirati da u ministarstvu postoji jedan popis ovlaštenih tijela. E sad, tko to može biti? ovlašteni tužitelj može biti kaže st. 2. pojedina udruga ili obitelj ili drugi oblik udruživanja udruga koje su odabrane itd. itd. U tijeku cijeloga postupka, pa dakle ovdje se sad govori da je već recimo neki zamišljeni postupak u tijeku, sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog tuženika paziti može li to ovlašteno tijelo, dakle onaj tko je podnio nekakvu tužbu sukladno odredbama ovoga članka uopće biti tužitelj u konkretnoj parnici i to je sve sasvim u redu. No čl. 9. kaže nam sve ili uglavnom sve o postupku odabira ovlaštene udruge ili nekog drugog oblika udruživanja, dakle da bi se uvrstilo na popis ovlaštenih tijela udruga ili neki drugi oblik koja smatra da ispunjava pretpostavke mora ministarstvu podnijeti zahtjev. Ovdje dakle naravno ili barem pretpostavljeno ne govorimo već o postojećim udrugama koje se nalaze na tom popisu ovlaštenih tijela u ovome trenutku dok mi raspravljamo ovdje nego o novima. Pa tako u čl. 2. jedan dio da vidimo, četri aktivno djelovati dakle ta udruga da bi ušla na popis mora aktivno djelovati najmanje 12 mjeseci prije podnošenja predstavničke tužbe. Evo tu bi zamolio da do drugog čitanja razmislimo o smanjivanju tog roka, budući da dakle neke udruge koje su se sad tek pojavile i žele kolektivno zastupati određene fizičke osobe moraju se osnovati pa godinu dana postojati bez da išta rade ili da nešto rade. Ali ne mogu ustvari puno raditi budući da nisu u tom popisu ovlaštenih tijela, dakle sud ih neće priznati kao punopravne zastupnike bilo koga ili bilo čega. Dakle, to je moj prvi prijedlog mijenjati čl. 9. st. 2. smanjiti broj mjeseci aktivnog djelovanja određenih udruga ili drugih oblika udruživanja. Ono što je u istom tom članku dosta labavo opisano jest da eventualna takva jedna udruga koja želi nekoga zastupati mora citiram „Osigurati dokaz o neovisnosti djelovanja i nepostojanju utjecaja osoba koje nisu potrošači osobito trgovaca, a koji imaju ekonomski interes za podnošenje određenih tužbi. Ovdje bih molio da se do drugog čitanja ipak to malo preciznije obrazloži što i kako će određena udruga osigurati dokaz o neovisnosti djelovanja. Evo ne razumijem, recimo ako ulaze u područje trgovine hoće li morat donijet potvrdu od svih velikih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj da oni s njima nemaju nikakve veze? Mislim da, evo lijepo molim da se to malo preciznije do drugog čitanja sredi. Zamolio bih u istom članku piše ovako da te udruge na svojim mrežnim stranicama moraju redovito jasno i razumljivo objavljivati informacije iz ovoga stavka itd., itd. pa tu su informacije o izvorima financiranja, organizacijskoj i upravljačkoj strukturi, strukturi članstva. Zamolio bi da se iza ovog dijela zakona doda još jedan budući da su na popisu ovlaštenih tijela u ministarstvu sve udruge koje trenutno smiju sudjelovati u ovakvim procesima, pa bi ja tu zamolio da se doda i ministarstvo će na svojoj mrežnoj stranici putem jednog linka, dakle to je vrlo jednostavno u popisu ovlaštenih tijela, imate email adresu svake udruge na mrežnoj stranici ministarstva radi lakšeg snalaženja potencijalnih korisnika, neka ministarstvo stavi jedan mali link putem kojega se može pristupiti svim udrugama koje se trenutno nalaze na popisu ovlaštenih tijela i time pretpostavljam da bi bitno olakšali građanima put prema nekome ko bi u budućnosti mogao zastupati njihove interese. St. 3. istoga članka na temelju zahtjeva iz st. 1. ministarstvo ocjenjuje ispunjava li udruga ili itd., itd. pretpostavke iz st. 2. donosi odluku o uvrštavanju podnositelja zahtjeva na popis ovlaštenih. Molio bi da se u st. 3. čl. 9. doda tekst u roku od 90 dana od podnošenja zahtjeva jel opet ovdje nemamo naravno reguliran vremenski rok tijekom kojega se mora odraditi ova obveza. Jednako tako čl. 9. st. 5. ministarstvo je dužno najmanje jednom u pet godina izvršiti procjenu usklađenosti s popisom ovlaštenih tijela, to je sa pretpostavkama o kojima upravo govorim pa možemo i ovdje razmišljati, zamolit ću naravno predlagatelja da razmisli možda o eventualnom smanjenju ovog roka od pet godina. E sad kontaktna točka čl. 12. ministarstvo jest kontaktna točka, ministarstvo je nadležno za zaprimanje i rješavanje predstavki o neispunjenju pretpostavki iz čl. 9. st. 2. ovog zakona, ministarstvo je to koje tu mora procijeniti, no mislim da ovdje dolazimo malo, nisam pravnik po struci ispričavam se ako ovo nije točno, no ministarstvo treba zaprimiti i rješavati predstavke o neispunjenju pretpostavki, sad tu meni nije jasno za koga, ako je neka udruga već u popisu ovlaštenih tijela onda sama po sebi ako je zadovoljila uvjete nema niti jedan problem sa neispunjenjem pretpostavki iz čl. 9. st. 2., pa molim da se to još malo pojasni. Primijetio sam u e-savjetovanju da je Hrvatska udruga banaka imala i jednu primjedbu na čl. 17. koja govori o privremenim mjerama. Naime, čitam vam iz teksta, u tijeku postupka sud može po službenoj dužnosti ili na prijedlog tužitelja bez saslušanja protivne stranke odrediti privremene mjere zabrane postupanja koje predstavlja povredu odredbi propisa naravno po kojima je uopće tužba i pokrenuta. Tu bih čak bio i suglasan sa onima koji se nalaze na drugoj strani ovoga zakona premda njih kao nešto nije popularno ovaj podržavati, ali da suglasan sam sa njihovom primjedbom čl. 17. da je odredba vrlo općenita, dosta otegotna prema njima, nema vremenskog ograničenja mjere odnosno najduljeg trajanja, pa bi trebalo razmisliti da se u čl. 17. ovdje taj prvi i jedini stavak ipak malo preciznije definira, te da se recimo napiše da ta mjera mora ili može trajati do okončanja postupka odnosno do nastupka pravomoćnosti presude, eto i to je još jedan prijedlog o kojem molim lijepo predlagatelja da razmisli do drugog čitanja. U slučaju dokaza kojima raspolaže samo jedna strana imamo čl. 20. sa svoja dva stavka koja su vrlo jasna. Ako se u predstavničkoj tužbi ili najkasnije na pripremnom ročištu ovlašteni tužitelj poziva na dokazna sredstva kojima raspolaže tuženik ili treća strana, a nužni su naravno radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, sud će tuženiku ili trećoj stranci naložiti da dostavi te dokaze ili na neki drugi način omogući njihovo izvođenje opet bih zamolio naravno da se ovdje i vremenski definira rok unutar kojega tuženik ili treća strana mora te dokaze dostaviti ili omogućiti njihovo izvođenje odnosno dostupnost, dakle dodati u roku od 30 dana i na članak tj. na čl. 20. i na st. 1. i na st. 2.. Zašto? Zato što se Hrvatska udruga banaka od mnogo članaka nije žalila na ovaj jel čini mi se da im onda eto odgovara da ovdje nije definiran vremenski rok. I još jedna nejasnoća, barem za mene, u odluci koju definira čl. 24. st. 1., ako utvrdi da je tužbeni zahtjev osnovan sud će ovisno o tužbenom zahtjevu presudom, pa idemo sad poslušati što će učiniti sud. Utvrditi čin povrede popisa iz priloga 1. ovoga zakona i naložiti tuženiku da prekine s postupanjem koje je protivno propisima iz priloga 1. i narediti mu da, ako je to moguće usvoji mjere koje su potrebne za uklanjanje štetnih posljedica i zabraniti mu takvo ili slično ponašanje ubuduće, dakle sud će reći ovo niste smjeli raditi, više to ne smijete raditi i morate usvojiti mjere potrebne za uklanjanje štetnih posljedica, no ja nekako u sudnici nikako ne vidim sutkinju ili suca koji to nalažu tuženiku odnosno onome ko je izgubio parnicu i kažu „ako je to moguće“, to meni moram priznati nije jasno. No sve u svemu zakon nije loše napisan, imamo vremena do drugog čitanja da o njemu razgovaramo, hvala na pažnji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** 3. na redu je Klub zastupnika SDP-a poštovana kolegica Antolić Vupora, izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici, potpuna i pravodobna zaštita potrošačkih prava zahtjeva ustanovljenje novog i djelotvornog procesno pravnog mehanizma. Cilj Direktive o predstavničkim tužbama jest olakšati pristup pravosuđu radi zaštite kolektivnih interesa potrošača. Navedeno se ne ograničava na osiguranje djelotvornosti samog postupka i rješavanje o meritumu istog, dakle dokazivanja brzine i vođenje postupka već zahtjev stvaranje pravnog okvira kojim će se ustanoviti učinkovit sustav kolektivne pravne zaštite, a koji će ukloniti sve prepreke vođenju tih postupaka, od pravnih do ekonomskih. jednim od ključnih nedostataka u primjeni Direktive o sudskim nalozima pokazalo se ograničeno područje njezine primjene, te se Direktivom o predstavničkim tužbama područje primjene znatno proširilo, te pravna osnova primjene Direktive o predstavničkim tužbama uključuje 66 akata od kojih samo manji dio uređuje uski potrošački AKI, skup zajedničkih prava i obveze koje obvezuje sve državne članice EU koji je transponiran u Zakon o zaštiti potrošača. Predstavničke tužbe mogu se primjerice podnijeti radi provedbe potrošačkih prava iz područja financije i prava putnika, zaštite osobnih podataka korisnika elektronskih komunikacija, turističkih usluga i drugo. Prijedlogom zakona propisuje se tzv. izberiva mjesna nadležnost što je doista pohvalni dio ovog prijedloga zakona s obzirom na smanjenje troškova koji će tužitelj imati prilikom podnošenja tužbe i time će zapravo one postati i priuštive i dostupnije širokom krugu onima koje su oštećene ili koji se smatraju oštećenima. U odnosu na važeće uređenje kolektivne zaštite potrošačkih prava ovim prijedlogom zakona prvi put se taksativno uređuje pretpostavke aktivne legitimacije udruga za zaštitu potrošača kako bi se osigurala stručnost i neovisnost tužitelja koji zastupaju potrošačke interese. Tim prijedlogom zakona se detaljno uređuje pitanje sukoba interesa tužitelja i drugih trgovaca, osobito konkurenata tuženiku. Iako se očekuje da će tužitelji u ovim postupcima na posebiti udruge za zaštitu potrošača koji imaju neposredan kontakt s potrošačima kojima, njima obraćaju sa zahtjevom za pružanje pravne pomoći prijedlogom zakona predviđa se mogućnost da javnopravna tijela nadležna za potrošačke politike mogu podnositi predstavničke tužbe i na taj način imati aktivnu ulogu u osiguravanju i usklađenosti postupka trgovaca s potrošačkim zakonodavstvom. I tu dolazimo do problema kada udruge za zaštitu potrošača nemaju čovjeka koji bi dignuo maltene telefon i primio predstavku ili osobe starije životne dobi ili osobe s invaliditetom ili osobe koje jednostavno nema gdje drugdje uputiti svoj telefonski poziv pa naravno na poziv i Ministarstva gospodarstva i svih koji je upućuju u ostvarenju za zaštitu prava potrošača upravo na udruge potrošača. Dakle, na toj adresu udruge nema se tko javiti jer to, zbog toga jer udruga nije dovoljno kapacitirana da bi osim projekata koji su dobiveni na natječaju ostvarivati zaštitu svih prava potrošača nije, ne postoji čovjek koji bi dignuo jednostavno telefon, primio čovjeka ili, ili javio se na upućeni poziv. Tako ne može funkcionirati civilno društvo, tako nije ni korektno da se prebacuju nove zadaće udrugama koje su projektno financiranje. Gradovi dobili su zaduženja, neki gradovi to doista i dobro ispunjavaju da pružaju podršku u smislu prostora što im Zakon o zaštiti potrošača i nalaže. Dakle, prostor postoji, međutim nekad taj prostor je i previše plaćen zbog najma koji su tržišno postavljeni, hvale vrijedno je što neki gradovi izlaze ususret udrugama pa taj najam naravno i smanjuju s obzirom na dobru zadaću odnosno rješenja koja pružaju udruge za zaštitu potrošača. Dakle, prijedlogom zakona uređuju se i uspostave kontaktnih točaka koje će se, kontaktne točke koje će voditi predmetno ministarstvo i putem koje će se moći podnositi predstavke vezano za sumnje ispunjava li određena udruga uvrštena na popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe zakonske pretpostavke aktivne legitimacije. Dakle, dolazimo do toga da ta aktivna legitimacija pretpostavlja u udruzi određen posao koji netko treba obaviti, taj netko ne može godinama biti na volonterskoj bazi, to se, taj zahtjeva posao ne možete prepustiti vrijednim volonterima koji godinama rade taj posao. Sustavno zanemarujući taj, to područje jednostavno ste doveli potrošače u Hrvatskoj u nezavidan položaj gdje se entuzijazmom ili Udruge Franak ili nekolicine aktivnih udruga poznata je ona u Međimurju, međutim na području Hrvatske jednostavno nemate istu mogućnost zaštite potrošača, a i time nemate jednaku dostupnost da se ljudi udruže i da se jave udrugama kako bi ostvarili pravo na zaštitu kolektivnih interesa kao potrošači. I time doista upućujemo iako nije predmet ovog interesa, ali rekla sam i sama stup ovog zakona predstavljaju udruge za zaštitu potrošača jer su one zapravo ti koji su predviđene da pokreću upravo te tužbe. Ne mogu se temeljiti zakon, nijedan zakon ne može se temeljiti na isključivo nekom volonterizmu ili projektnom djelovanju, a da se pritom ne vodi računa da se pravodobno i u dovoljnoj mjeri osposobi taj isti civilni sektor na koga se sad polažu maltene sve karte kako bi se ostvario ovo, kako bi se ostvarilo ovo pravo odnosno ostvario interes svih građana potrošača u RH. Stoga u ovom zakonu primjenom europske direktive nema zamjerke, ali ima zamjerka kompletno na sustav podrške civilnom sektoru i udrugama za zaštitu potrošača. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana kolegica Benčić. Izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, o položaju potrošača u Hrvatskoj smo jako puno puta govorili ovdje. Ja ne volim koristiti samo taj pojam mada terminološki moramo potrošača, nego govorimo zapravo o ljudima, govorimo o našim sugrađanima. Najčešće ovdje sam govorila o položaju onih građana koji su stavljeni u dužničko ropstvo odnosno koji su zbog nekih svojih životnih okolnosti bili u nemogućnosti vraćati svoje dugove, čiji su dugovi onda prodani agencijama za naplatu potraživanja i gdje su onda ušli u spiralu nemogućnosti ikakve da do kraja života maltene vrate dug koji je početno bio možda i neki sitni dug od 30, 40, 50 tisuća kuna potrošačkih kredita. Brojne slučajeve sam ovdje u saboru obrađivala tokom ove 2 godine, brojni ljudi su dolazili sa svojim primjerima kako su završili u tim, u tim modelima dužničkog ropstva i odakle su krenuli, pa ću vam reći. Dakle, neki od njih su dizali potrošačke kredite za školovanje svoje djece u drugom mjestu jel, neki su dizali zato da bi primjerice uredili stan ili dječju sobu itd. Radi vam se uglavnom zapravo o dugovanjima koja su niskog raspona jel. Isto tako naravno ponekad se radi o stambeno-potrošačkim kreditima koji se iz ovog ili onog razloga nisu mogli vraćati. Upozoravali smo ovdje i davali smo prijedloge 6 puta da se u Zakonu o kreditnim institucijama, u Zakonu o stambeno-potrošačkom kreditiranju, u Zakonu o potrošačkom kreditiranju onemogući samo za potrošačke ugovore, znači oni koji imaju karakter potrošačkih ugovora. Prodaja takvih dugovanja trećim osobama bez pristanka vjerovnika i kada se, kada se radi o dugovanjima koji su inicijalno sklopljeni sa kreditnim institucijama dakle koje su regulirane, koje su pod nadzorima HNB-a da se takvi dugovi ne mogu prodavati fizičkim osobama ili agencijama za naplatu potraživanja jer se ne može pravni okvir unutar kojeg si sklopio i institucionalno i regulatorno okruženje na taj način za dužnika promijeniti. Prošli tjedan smo evo sa kolegama iz SDP-a uputili i izmjenu Zakona o kreditnim institucijama u tom smjeru u parlamentarnu proceduru. Dajemo još jednu šansu da vladajuća većina prepozna da je stotine tisuća građana, stotine tisuća građana stavila u položaj namjerno i svjesno nečinjenjem, stavila u položaj i dužničkog ropstva, ali i uništenja svakog dostojanstva tih ljudi koje doslovno ganjaju ne samo agencije za naplatu potraživanja, nego fizičke osobe jer fizička osoba može kupiti taj dug. Pa zamislite da dignete kredit stambeni morali osigurati sebi i obitelji krov nad glavom, pa da kao jednoj evo našoj sugrađanki vam se dogodi to da vam muž ima moždani udar, da je do kraja svog života nepokretan, da je ona koja je trgovkinja jedina ima plaću u obitelji. Ta plaća je minimalna plaća, jer znamo za koje rade, ima troje djece i treba vraćati taj stambeni kredit. Banka joj ga ne želi reprogramirati. Prodaje ga Agenciji za naplatu potraživanja i ona je gotova do kraja života. Tome smo ih izložili. I sada, pred pred nama danas imamo zakon koji bi omogućio, trebao omogućiti našim građanima da se zaštite od takvih praksi putem kolektivnih tužbi. I kolektivne tužbe jesu instrument koji zaista može na efikasan, brz način detektirati, spriječiti, zaustaviti negativne prakse trgovačke i dobra stvar je naravno da se ovime obuhvaćaju kolektivne tužbe koje osim zabrane određene prakse, određenog postupanja omogućuje i naknadu štete. To je dobro. Dobro je i to da se ove tužbe mogu podnijeti i radi povrede potrošačkih prava iz područja financija, prava putnika primjerice zaštite osobnih podataka korisnika elektroničkih komunikacija, turističkih usluga itd. I ja ću vam sada pokušati objasniti koje probleme u kojim člancima i zbog kojih odredbi će imati primjerice ljudi 71000 njih kojima su iz jedne od Agencija za naplatu potraživanja pušteni podaci, osobni podaci, OIB-om, brojevi telefona, adrese itd. učinjeni javnima. Kako će oni pomoću ovog zakona recimo zaštititi svoja prava? Prva stvar koja kod kolektivnih tužbi treba biti jest da se kolektivne tužbe trebaju odnositi na sve potrošače jer je to apstraktna pravna zaštita. To nije udružna tužba. Dakle, kolektivna tužba je apstraktna pravna zaštita za sve one koji su pogođeni nekim postupanjem, a udružna tužba je tužba koju je, oni koji su primjerice oštećeni nečime zajedno podnose. To su dva različita pravna instrumenta. Kolektivne tužbe postoje zato da bi neki javni interes, javni interes koji postoji i prepoznat je u našem zakonodavnom okviru neki ovlašteni predlagatelj mogao zaštititi za sve one kojima se taj interes, javni interes krši. To nije do kraja provedeno u ovom zakonu. Evo primjerice. Tko će zastupati ovih 71000 ljudi kojima su iscurili podaci van. Koja će to udruga biti? Koja će to udruga bit? Dakle, postupak odabira ovlaštene udruge kako ga vi propisujete i drugog oblika udruživanja je manje-više prepisan po uvjetima iz direktive. Jel' tako? Je. Međutim, u direktivi se ti uvjeti odnose na prekogranične tužbe, a ne na nacionalne, a vi ste prepisali ove koje su za prekogranične u nacionalne. To nismo morali raditi. Mogli smo olabaviti za nacionalne i mogli smo reći u redu, moraju postojati 12 mjeseci prije podnošenja tužbe za prekogranične, moraju biti solventne, moraju imati pazite pa tamo se propisuju ozbiljne stvari. Dakle, moraju imati kapacitete, dakle moraju imati zaposlene ljude itd. koji se time bave. Koliko mi imamo takvih udruga koje mogu recimo podnijeti ove zahtjeve i onda podnijeti tužbu za ovih 71000 ljudi. Pa gotovo ništa. Razumijem koja logika, zašto one moraju za prekogranične imati te uvjete? Jer se radi o dva nacionalna prava, različitim sudovima, različitim pravima, to je sve o.k. Ali nismo trebali prepisati ono što vrijedi za prekogranične sporove, da vrijedi za nacionalne. To nismo morali, to možemo olabaviti. Primjerice zašto govorim o ovom primjeru aktivno djelovati najmanje 12 mjeseci prije podnošenja predstavničke tužbe. Zato što možda imamo slučajeve kao recimo taj slučaj gdje se do sada ta vrsta potrošača nije prepoznala ili se nije udružila. Ali sada zato što su pogođeni zajedničkom praksom će se udružiti i zajedno podnijeti kolektivnu tužbu. Zašto im to ne bi omogućili? Zašto im to ne bi omogućili? Dakle dalje. Pitanje termina tumačenja naknade štete bi morali proširiti i na primjerice pitanje stjecanje bez osnove. To je pitanje bilo u franku, to je bilo pitanje u Franku. Banke su isticale da nisu aktivno legitimirani zbog toga jer se zapravo ne radi o šteti, nego se radi o stjecanju bez osnove. Stjecanje bez osnove bi se moralo eksplicite navesti kao također oblik za koji se može podnositi predstavnička tužba. Pitanje popisa oštećenika. Jasno mi je i ima logike, ima logike da kada podnosite tužbu koja nije, koja nije ova utvrđenje, da je neka praksa nego se radi o naknadi štete, da morate imati popis oštećenika, Ali, da li ga morate imati i kada, u kojem trenutku i da li morate imati sve? Možda bi bilo bolje rješenje, pazite, recimo u ovom slučaju se radi o 71 tisući ljudi. nema šanse, pa nema kapaciteta Vlada da bi okupila 71 tisuću da nešto potpiše, kamoli neka udrugica. Pa dakle ajmo napraviti tako da sva utvrđena vrijede za sve oštećenike, da se zastara prekida za sve oštećenike, a da se samo pitanje iznosa štete utvrđuje u dodatnom postupku za pojedince ili unutar tog postupka, ali da moraju onda dati, ali zašto moraju unaprijed dati svi potpis i zašto se zastara ne prekida za sve? Ponavljam, kolektivna tužba je apstraktna zaštita koja vrijedi za sve pogođene praksom, a ne one koji su nešto unaprijed potpisali, to nije udružna tužba. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati govoriti poštovani kolega Hajduković, izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Pa prije svega, moram reći da rasprava o ovom Zakonu i sličnim zakonima me samo učvršćuje u tome, u uvjerenju da je EU dobra stvar i zapravo i sada mogu reći, hvala Bogu na EU jer da EU nema ovakve zakone sigurno ne bi donosili, zakone koji se tiču zaštite potrošača, u ovom slučaju kolektivnih prava, kolektivnih tužbi, regulacije istih i način na koje mogu zaštititi svoje interese. .../nerazumljivo/... štiti interese svojih potrošača odnosno građana, mogli smo vidjeti prilikom uvođenja eura. Ja i puno kolega iz oporbe, upozoravali smo na moguće provedbene probleme koji su se na kraju i pokazali da su bili upravo kakve smo predvidjeli, da cijene i dalje divljaju, da smo mi tek 2 mjeseca nakon uvođenja eura dobili aplikaciju koju, pazite, sudjeluju čak 3 trgovačka lanca koja je koštala manje od 200 tisuća kuna i koja bi trebala zaštititi naše potrošače, u ovom slučaju građana. Dok u isto vrijeme jedna fizička osoba, mladi programer napravi istu takvu aplikaciju jelposkupilo.eu i sada je i reklamiram u kojoj možete pratiti cijene čak 6 trgovačkih lanaca, dakle duplo više od onoga što je dala država, možete pratiti cijene od 30. prosinca prošle godine, možete dodavati određene proizvode, pratiti fluktuacije njihove cijene ili cijene u različitim trgovačkim lancima, dakle puno je funkcionalnija od onoga što nam je Vlada dala, a da ne kažem, jeftinija. I zato se dovodimo u situaciju gdje ovisimo o inicijativama EU da bi zaista regulirali prava potrošača. U ovom slučaju dakle cilj direktive jest olakšati pristup pravosuđu radi zaštite kolektivnih interesa potrošača, a uzimajući u obzir isključivo procesno-pravnu narav direktive. Njezine odredbe trebale bi biti, dakle kako smo i mogli čuti puno puta već za ovom govornicom, transponirane u nacionalno zakonodavstvo RH kroz ovaj posebni propis. Da vam ne kažem, kolegice i kolege, da kasnimo, da smo ovo trebali učiniti do kraja prošle godine, ali dobro, rekli bi neki bolje ikad nego nikad, ali opet i s ove govornice moram izraziti nezadovoljstvo organizacijom vremena u HS-u gdje nekad znamo radni dan završiti u ranim popodnevnim satima, a imamo toliko točaka na dnevnom redu koji, o kojima bi trebali raspravljati, uključujući naravno i ovaj Zakon i slične zakonske akte, ali i također, i izvješća. Hoćemo od izvješća glavne državne odvjetnice, hoćemo li od izvješća pučke pravobraniteljice i naših specijaliziranih pravobraniteljica pa nadalje. Dakle, ovim Prijedlogom zakona uređuju se pravila parničkog postupka kojima se odlučuje o povredama prava potrošača iz brojnih područja, od općih prava potrošača, prava putnika, zaštite osobnih podataka, korisnika elektroničke komunikacije, turističkih usluga, financija i mnogih, mnogih Ono što je potrebno ovdje podcrtati, a to su već kolegice i kolege isticali u raspravama prije mene i nažalost vrlo niska razina potrošačke svijesti naših građana odnosno vrlo niska razina poznavanja prava koja kao potrošači imaju. Isto tako, mehanizmi koje imamo za zaštitu potrošača su u pravilu nedostatni, u pravilu, dakle nemaju dovoljnu infrastrukturu, u pravilu nisu jasno strukturirani, financirani, organizirani da bi i znali se obratiti određenoj instituciji, udruzi za zaštitu potrošača ili kako već hoćete, ukoliko smatrate da su vam, da su vam prava povrijeđena. Prijedlogom zakona uređuje se i mogućnost rješavanja sporova medijacijom kao bržim i jednostavnijim načinom rješavanja sporova, no u praksi znamo da medijacija i ne daje onakve rezultate kakve bi trebala davati. Znamo da bi trebala teoretski biti brža i efikasnija, no to često nije slučaj iako mi to moramo naravno, propisati, ali želim sa ove govornice izraziti skepsu oko toga da bi to mogao biti brži i jednostavniji način rješavanja sporova. Propisuju se i pretpostavke pod kojima udruge i savezi udruga za zaštitu potrošača mogu biti uvršteni na popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe. To je isto dobra stvar jer, kažem, trebamo to puno toga sistematizirati i zapravo trebali bi razmišljati i o dubljem informiranju naših građana u svoj, koji u svojstvu potrošača imaju neke obaveze, naravno i prava i kome se mogu javiti ukoliko smatraju da su im ta prava povrijeđena. tu dolazimo i do onoga što je kolega Pavić spominjao, ako se ne varam, a to jest činjenica da današnje vrijeme puno više se kupuje preko interneta, znači online i slično gdje često zna biti i prijevara i treba znati postupati u slučaju tih prijevara odnosno koji je krajnji odnosno koji je trebao biti krajnji dostavljač neke usluge ili proizvoda koji ili ne stigne ili stigne oštećen i sl., dakle tu bi trebalo još puno stvari riješiti efikasnije, ali isto tako ustrojiti jedan informacijski centar za potrošače koji bi im mogao pomoći u ostvarivanju njihovih prava. Budući da je ovo prvo čitanje vidjet ćemo još do drugog čitanja hoće li se neke odredbe popraviti i prijedlozi koje su neki od kolega ovdje navodili. Postoje čitav niz situacija u kojima su kolektivne zapravo tužbe vjerojatno i moguće, možda možemo očekivati i kolektivnu tužbu protiv države zato što nije osigurala nesmetano i kontrolirani prelazak na euro. Možda možemo očekivati i tužbe protiv Hrvatskih željeznica jer vam vlak recimo iz Osijeka do Zagreba bi trebao po voznom redu voziti 4,5 sata, ali rijetko kad stigne prije 6 sati itd., itd. Nadam se da će nam i ovaj zakon u ovom segmentu poslužiti i kao poticaj da poboljšamo neke određene usluge. Hvala vam lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani kolega Totgergeli Miro. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege zastupnici, prijedlog zakona o kojem danas raspravljamo u zakonodavstvo RH s tim prijedlogom se preuzima Direktiva EU kojom se uređuju predstavničke tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Uređuje se načelo ažurnosti u postupanju povodom predstavničkih tužbi. Naime, Direktiva o predstavničkim tužbama izrijekom navodi da je predstavničke tužbe potrebno razmatrati s primjerenom postupovnom ekspeditivnošću zbog toga što je upravo činjenica da se povredama kolektivnih prava interesa potrošača utječe na prava velikog broja te da je stoga potrebno osigurati da se postupkom upravlja na način koji će osigurati da se postupanje takvog trgovca uskladi s pravom bez nepotrebnog odgađanja. pravila koja se odnose na stvarnu i mjesnu nadležnost suda za suđenje u postupcima povodom predstavničkih tužbi s ciljem postizanja specijalizacije u rješavanju sporova povodom predstavničkih tužbi. Propisana je stvarna nadležnost Trgovačkog suda kao što je to bilo i predviđeno ranijim uređenjem postupka kolektivne pravne zaštite u Zakonu o zaštiti potrošača. Vezano za određivanje mjesno nadležnog suda propisuje se da je za suđenje u postupcima povodom predstavničkih tužbi pored suda opće mjesne nadležnosti nadležan i sud na čijem je području došlo ili je moglo doći do povrede propisa radi kojih se predstavnička tužba podnosi. Kriterij opće mjesne nadležnosti su sjedište odnosno podružnica trgovca, a kada se radi o tuženiku koji koji nema sjedište već isključivo prebivalište tada se mjesna nadležnost Trgovačkog suda određuje prema prebivalištu tuženika. Također, prijedlogom zakona je propisano koje sve osobe i tijela mogu podnijeti predstavničku tužbu za zaštitu kolektivnog interesa i prava potrošača. Naime, ovlaštenici za podnošenje predstavničke tužbe su ovlaštena tijela koja su uvrštena na popis, a ta tijela mogu biti udruge ili drugi oblici udruživanja. Primjerice savezi udruga za zaštitu potrošača. Također, propisano je da javnopravna tijela u čijoj su nadležnosti propisi koji se ovim prijedlogom zakona štite, a koji su iskazali interes za uključivanjem na predmetni popis mogu biti ovlašteni tužitelji u parnicama povodom predstavničke tužbe. S druge strane nadležni sud pred kojim se vodi postupak može priznati svojstvo tužitelja i drugom tijelu koje ispunjava pretpostavke za ovlaštena tijela za podnošenje domaće predstavničke tužbe koje nije prethodno uvršteno na popis, ali samo za tu konkretnu parnicu. Prijedlogom zakona propisani su konkretni kriteriji koje udruge ili drugi oblici udruživanja udruga moraju ispuniti kao što su neovisnost, stručnost, legitimnost, solventnost posebice uzimajući u obzir da se predstavničkom tužbom štite interesi i prava velikog broja potrošača koji iskazuju volju da ovlaštena tijela u njihovo ime podnose predstavničke tužbe radi čega je potrebno osigurati da tijela koja su za isto ovlaštena doista i mogu na adekvatan način voditi takvu, takve postupke. Osigurana je i mogućnost podnošenja pravnog lijeka protiv odluka koje donosi ministarstvo za te koje su na popisu. Nadalje, kako bi se osiguralo da tijela koja su uvrštena na popis i nakon uvrštavanja ispunjavaju kriterije predviđene ovim prijedlogom zakona propisana je obveza Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da najmanje jednom u 5 godina izvrši procjenu usklađenosti prilikom čega će tijela biti dužna dostaviti dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih su uvršteni na predmetni popis, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dužno je popis ovlaštenih tijela objaviti na svojim mrežnim stranicama kako bi se potrošačima omogućila informacija o postojećim ovlaštenim tijelima kojima se mogu obratiti u svrhu pokretanja postupka zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača te kako bi takve informacije bile dostupne javnosti. Ministarstvo ima obvezu popis ovlaštenih tijela dostaviti i Europskoj komisiji. U slučaju da određena država članica, trgovac ili bilo koje drugo tijelo ili osoba podnese predstavke na odredbe općeg upravnog postupka ministarstvo je tijelo koje ocjenjuje postoji li potreba za pokretanje postupka po službenoj dužnosti radi donošenja rješenja o neispunjavanju pretpostavki tijela uvrštenog na popis ovlaštenih tijela. Prijedlogom zakona propisuje se obveza ovlaštenog tijela da prije podnošenja predstavničke tužbe za utvrđivanje i zabranu postupanja postupanja trgovcu ili drugoj osobi protiv koje namjerava podnijeti predstavničku tužbu u pisanom obliku dostavi prethodno upozorenje da će u slučaju da ne prekine sa protupravnim postupanjem protiv trgovca ili te druge osobe podnijeti predstavničku tužbu što ima za svrhu omogućiti postizanje sporazuma ovlaštenih tijela i trgovca kako bi se ukoliko je isto moguće izbjeglo pokretanje sudskog postupka koji iziskuje vrijeme i troškove. Mogućnost podnošenja prijedloga za rješavanje spora putem medijacije dala nam je dodatne mogućnosti sporazumnog rješavanja spora i to kako bi se osiguralo da se sporovi rješavaju pred kvalificiranim i kompetentnim tijelima odabrana su slijedeća tijela, Centar za mirenje pri HGK, Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, Profitest d.o.o., Centar za mirenje Medijator, Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore. Prijedlogom zakona propisuje se ovlast suda da u postupku povodom predstavničke tužbe po službenoj dužnosti ili na prijedlog tužitelja, a bez saslušanja protivne stranke odredi privremene mjere zabrane postupanja koje predstavlja povredu odredbi propisa iz priloga 1. ovog prijedloga zakona kako bi se otklonila mogućnost nastanka štete koju će naknadno biti teško ili nemoguće otkloniti. Prijedlogom zakona uređuje se obveza davanja izjave volje oštećenih potrošača za zastupanje od strane određenog tijela u određenim predstavničkim tužbama radi naknade štete. Predstavničkom tužbom može se zahtijevati naknada štete isključivo onih potrošača koji su izrazili svoju volju da se njihova prava štite na taj način. Uzimajući u obzir kako je informiranje o povredama kolektivnih interesa potrošača redovit interes šire javnosti sud može naložiti tuženiku da presudu u cijelosti ili djelomično objavi u obliku koji sud smatra prikladnim, primjerice da se objavi i prijevod odluke o naknadi štete na službeni jezik države članice u kojoj se nalaze oštećenici ili jeziku države članice gdje se dogodila povreda ili se objavi izjava koja sadrži ispravak. u odluci suda o odbacivanju ili presudi o odbijanju tužbenog zahtjeva sud će naložiti ovlaštenom tužitelju da o svom trošku obavijesti oštećenike na koje se pravomoćna odluka odnosi o sadržaju odluke suda. Nadalje, naglašava se kako stranke, ali i druge zainteresirane osobe u postupku u kojem je donesena pravomoćna presuda povodom predstavničke tužbe tu presudu mogu upotrijebiti kao dokaz u svim drugim predstavničkim tužbama za naknadu štete protiv istog trgovca za istu praksu. Uređuje se zabrana sukoba interesa u parnicama radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača. Udruge kao ovlašteni tužitelji moraju biti potpuno transparentne u pogledu izvora financiranja svojih djelatnosti općenito i u pogledu izvora sredstava za potporu pojedinoj predstavničkoj tužbi za mjere popravljanja Osobito se zabranjuje financiranje predstavničkih tužbi od strane konkurenata tuženika. Za uspjeh predstavničke tužbe od ključne je važnosti da potrošači budu obaviješteni o njoj. Stoga se uređuje obavještavanje potrošača o predstojećim i postojećim predstavničkim tužbama, ovlašteni tužitelji na svojim mrežnim stranicama moraju obavijestit potrošače o predstavničkim tužbama koje su odlučili podnijeti, o statusu predstavničkih tužbi koje su podnijeli i ishodima takvih predstavničkih tužbi kako bi potrošači mogli donijeti informiranu odluku o tome žele li sudjelovati u predstavničkoj tužbi, te pravodobno poduzeti potrebne korake. Prijedlogom zakona uređuje se uspostava javne elektroničke baze podataka o predstavničkim tužbama koju će voditi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao ministarstvo nadležno za područje zaštite potrošača. Prilogom 1. prijedloga zakona uređuje se popis pravnih akata EU koji uređuju materijalna prava potrošača radi kojih se mogu podnijeti predstavničke tužbe. I iz dosadašnje rasprave klubova vidljivo je da gotovo svi klubovi podržavaju ovaj prijedlog zakona, a ista je situacija i sa Klubom HDZ-a koji će podržat ovaj prijedlog zakona, hvala. Hvala i vama. Prelazimo sada na pojedinačne rasprave, kolegice Vučemilović nema, pa gubi pravo govora po toj temi. I sada idemo na kolegu Željka Pavića, on se javio i pojedinačno i u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati završno, pa ako se nitko ne javi tijekom vašeg izlaganja onda možete nastaviti sa ovom drugom odmah,

i koja je zapravo trebala biti implementirana u svim zakonima svih zemalja EU do 25.12.2022.g.. Nažalost, većina članica država EU nije obavještavala Uniju o radu na donošenju zakona, nije obavijestio niti o nacionalnim mjerama kojima se direktiva u potpunosti prenosi u njihovo zakonodavstvo, pa su 24 članice primile službene opomene, a nažalost među njima je i RH. Tako Tako da evo mi sad donosimo zakon sa malim zakašnjenjem, kasnimo nekoliko mjeseci, kasnit ćemo još više, ali se nadam da to neće utjecati na rezultate koji bi trebali zapravo proizići iz novog zakona. Htio bi se osvrnuti na probleme koji su uočeni, a to su problemi vezani za kvalificirane subjekte. Vidimo da ti subjekti koji bi sad trebali podnositi tužbe trebaju imati malo drugačije kvalifikacije i trebaju imati drugačija znanja s obzirom da se i tržište širi širi se način trgovanja, imamo puno e-trgovaca, imamo puno institucija i podosta, pardon poduzeća koja se bave elektronskim poslovanjem i samim time naši kupci odnosno potrošači imaju puno više opcija, imaju puno veću komociju i mogu kupovati iz svoje sobe, ali zato ove udruge potrošača trebaju imati sasvim drugačije kompetencije ukoliko žele stvarno zaštititi potrošače. E sad tajnik je u svom izlaganju nabrojio, mislim da u replici, pardon ispričavam se tajniče, mislim da ste u svojoj replici jednom zastupniku nabrojili koje, koje su bile podrške odnosno kolka je bila potpora pojedinim udrugama potrošača, mislim da je zadnji natječaj bio raspisan prošle godine negdje u 8. mjesecu i da je prijava bila do 9. mjeseca i vjerujem da ono što ste nabrojili da je to bilo u tom momentu dovoljno, hoće li biti dovoljno u budućnosti to je pitanje, pa evo apeliram na vas ovdje ovoga s ove govornice da se pokuša dati što je moguće više …/Govornik se ne prema institucijama koje bi se trebale baviti tom, naročito potrošača s obzirom da se tu, danas su se pokrenule još neke teme koje su vezane i za zaštitu osobnih podataka što nije vezano direktno za ovaj zakon, ali moramo skrenuti pozornost da se ti podaci moraju čuvati u skladu sa GDPR-om i da bismo trebali imati i u tim institucijama ljude odnosno stručnjake koji bi mogli poduzeti određene radnje ukoliko dolazi do kršenja tih zakona, a samim time nažalost mi to ne možemo raditi s obzirom da imamo i trgovinu prekograničnu i oni koji imaju svoja sjedišta van države na njih ne možemo utjecati, al na sve one eTrgovce koji imaju svoje sjedište u RH možemo utjecati da vode podatke odnosno da vode registre o osobnim podacima, da imaju zbirke osobnih podataka propisane na pravi način … na pravi način i da imaju ovlaštene ljude koji mogu te zbirke osobnih podatka i kontrolirati i nakon toga sa tim podacima na odgovarajući način postupati, a ne da dolazi kao što je rekla kolegica u svojoj raspravi, dolazi do gubitaka podataka odnosno da se ti podaci šire mrežom i da se zapravo dolazi do krađe podataka. Htio bih još skrenuti pozornost da ste u svojem izlaganju rekli i to piše u zakonu, da tuženik mora obavijestiti potrošače da se pokrenuo spor protiv njega odnosno da se protiv njega vodi spor. Taj sustav obavještavanja informiranja u RH, ne samo u RH općenito na nivou unije je trenutačno problematičan zbog toga što jako često te obavijesti i informacije ne dolaze do onih do kojih bi trebale doći, pa evo jedan od mojih prijedloga je da se pokuša obvezati tuženike da moraju između ostaloga obavijestiti potrošače i putem platforme e-Građani s obzirom da su većina naših građana je tamo prijavljena na tu platformu i ukoliko su na popisu onih koji su zainteresirani za obavještavanje da ih se obavijesti preko platforme e-Građani. To je jedan od mojih prijedloga, tamo imaju svi mailove, dobili su ih od strane države, država ima snosi troškove kompletnog vođenja tog sustava i mislim da je to zapravo jedan od efikasnijih načina da se dobe informacije o

da ovaj zakon donosi mnoga poboljšanja, naravno da težimo uvijek boljim i kvalitetnijim rješenjima, međutim evo vrijedi navesti ponovo i da je mogućnost u ovom zakonu da se predviđa mogućnost podnošenje kolektivnih predstavničkih tužbi, da će od sada biti moguća i izaberivost mjesta suda za podnošenje pojedinih tužbi, da je u prijedlogu ovog zakona uvedena žurnost kao prioritet, također da se u ministarstvu uspostavlja i kontakt točka za sve moguće informacije i naravno da vjerujem da se slažemo i da će primjena ovog zakona doprinijeti jednoj djelotvornijoj zaštiti kolektivnih interesa i prava potrošača. Naravno da će omogućiti bolje funkcioniranje tržišta, dodatno stvaranje veće dodane vrijednosti u gospodarstvu, ali da će za konačnicu imati jednu višu razinu pravne sigurnosti kako za potrošače tako i za trgovce. Hvala lijepo. **Radin, Poštovani zastupniče, ova vaša zadnja rečenica je zapravo najbitnije da zakon donosi veću pravnu sigurnost i za potrošače i za trgovaca, a vidimo da i mi imamo iste probleme kao što ih imaju ostatak Unije odnosno da se možemo složiti da ostatak Unije ima iste probleme kao što ih imamo i mi. Znači sve što se dešava kod nas dešava se i vani u ostalim državama Zapadne Europe, evo vidimo i sami i oni su kasnili njih 24 odnosno 23 tri države još kasne i sa donošenjem zakona, znači imamo probleme. Ja ne znam koji su problemi i ne želim uopće kritizirati to što se kasni jer ne znam zbog čega se kasnilo, to ne mora biti da je to razlog u ministarstvu može biti da su drugi razlozi, može biti da su pripremne radnje koje su bile vezne za to tako da tu ima puno stvari koje se mogu drugačije prikazati. Ali radi se o tome da svi oni svi oni postupci i radnje koje se dešavaju kod nas dešava se i u Europi i očito je da je direktiva ta koja će nas usmjeriti u pravom smjeru. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodin kolega Pavić spomenuo sam u svojem izlaganju ovdje da bi možda i ministarstvo moglo malo potegnuti odnosno učiniti jedan korak prema lakšoj dostupnosti udruga sa popisa tijela ovlaštenih za zastupanje, smatrate li da bi se to budući da ste informatičar, moglo relativno jednostavno srediti na mrežnim stranicama ministarstva da imamo jedan dostupan link gdje možemo kliknuti gdje nam se otvore sve udruge koje bi bile na popisu tih ovlaštenih tijela te bi se tako građanima

Grad Zagreb ima četri udruge koje rade na zaštiti potrošača i one se ne broje na njihovim stranicama, bilo bi dobro da se te sve udruge pobroje i na stranicama ministarstva. Naime, imate posebne udruge koje djeluju na nivou države, neke djeluju na nivou pojedinih gradova i pojedinih županija i bilo bi zgodno kad bi se svi naši potrošači imali uvid u sve te udruge tako da znaju kome se mogu obratiti. Ali bilo bi dobro još nešto, a to je da se napravi certifikacija udruge za pojedine poslove, da budemo sigurni da ta udruga može provesti zaštitu nas u onom dijelu za koji se njima obraćamo. Mi trenutno ne znamo što će oni moći napraviti, a što neće nam moći napraviti jer ne znamo koje su im kvalifikacije. Naravno da oni mogu tražiti stručnu pomoć, mogu tražiti pomoć pravnika, međutim pitanje je u kom momentu i koliko će trebati vremena da se … pomoć stvarno aktivira i da se reagira na naše zahtjeve odnosno na zahtjeve potrošača.

mailova od strane onih ko je tuženik temeljem ovog zakona. E sad taj pojam potrošača ustvari je jako širok jel, nisu svi koji su u e-Građanin zainteresirani baš za sve što se događa kod svakog trgovca. E kako ste uopće zamislili tu ideju da onda često puta smo na mailu zatrpani sa raznoraznim nepotrebnim obavijestima, potrošač može bilo tko u RH koji može biti zainteresiran, a i ne mora. Kako napraviti tu selekciju, a da ustvari ne obavijestite sve koji su u e-Građani. Znači ovdje se govori, ovdje govorimo ovdje o tužbama svih zainteresiranih potrošača. Znači oni su potpisali, dali su svoj pristanak i oni bi trebali biti zainteresirani da imaju informaciju o tome što se dešava i kako se dešava. s druge strane tuženik može biti jedan od korisnika e-građanina, ne znam da li poznajete taj sustava ali tamo se mogu objaviti sva javna poduzeća koja imaju potrebu da komuniciraju sa građanima ili da o nečemu obavještavaju građane. Tako da mogu i oni se tamo priključiti i dobiti informaciju želi li netko dobiti informaciju od tuženika ili ne želi i nakon toga naravno ide onda samo onima koji su se javili da žele dobivati informacije preko tog medija. se, ne bi bilo spama, ne bi ovaj imali informacije prema onima koje to ne interesira. A osim toga mislim da bi trebali biti svi zainteresirani s obzirom da su problemi isti, a ako im bude višak mailova lako ga obrišu. Hvala, na slobodi ste, hvala. Gospodin Mažar je sada na redu, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane suradnice, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici, pa ono što je dobro da smo kroz današnju raspravu vezano za ovaj jako bitan prijedlog zakona mogli vidjeti da u suštini postoji konsenzus vezano za ovu tematiku, vezano za bitnost teme, vezano za bitnost zaštite potrošača. Ono što je također dobro da i mi kao najviše predstavničko tijelo u RH dakle u jednom kontinuitetu donosimo zakone. Tako smo imali u svibnju prošle godine donijet Zakon o zaštiti potrošača koji je krovno donio dodatne napore u zaštiti svih potrošača, svih potrošača, sada to nastavljamo ne samo kroz implementaciju ove direktive nego kroz proširenje dakle svih onih stvari koje su uočene da bi dobro došle i doprinijele i zaštiti potrošača, ali kao što smo čuli i zaštiti trgovaca u konačnici zaštiti i pravu svakoga pojedinca bez obzira na kojoj strani Ono što je dobro da osim ovih zakonskih prijedloga također imamo i Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024 godine, da imamo i Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača koje se nalazi, sastaje i koje na svojim sjednicama raspravlja o svim ključnim i bitnim aktualnim stvarima. Vidljivo je iz ovoga prijedloga zakona da puno dobroga se donosi u smjeru zaštite potrošača. Prije svega vezano da će se omogućiti uopće način podizanja kolektivne tužbe koja dosada nije bila u mogućnosti i koja na neki način dosadašnji zakonski prijedlozi su otklanjali mogućnost uopće potrošača da se na neki način interesiraju zato što su morali ići u smjeru privatnih tužbi, morali su ići naravno u smjeru privatnih troškova vezano i za angažiranje odvjetnika, vezano i za sam sudski proces. To se sada olakšava. Olakšava se na način da se daje aktivna legitimacija i udrugama i dakle svima onima koji su na neki način uključeni u rješavanje prava potrošača svih ovih godina i na način da će se dakle svi oni koji aktivno žele sudjelovati u podizanju tužbi biti sudionici, snositi u biti simbolične troškove samoga sudskoga procesa koji ne smiju biti veći od 70 eura. To je dakle taj financijski dio gdje se izlazi u susret svim potrošačima. Isto tako čuli smo vezano i za izberivu mjesnu nadležnost da će se moći podnijeti tužba ili mjesno nadležnom sudu gdje je sjedište tuženika ili mjesno nadležnom sudu gdje je došlo ili moglo doći do povrede kolektivnih interesa i prava potrošača. To je u biti jako bitno ako pogledamo današnje vrijeme u kojem živimo gdje imamo situacije da strani trgovački lanci idu sa podizanjem cijena, gdje domaći trgovački lanci dakle javno izjavljuju da neće podizati cijene, gdje postoji bijela lista gdje se dakle prate cijene proizvoda i gdje na neki način vidimo da današnji potrošači s jedne strane imaju zaštitu države, imaju zaštitu Vlade, resornoga ministarstva, imaju zaštitu i domaćih proizvođača koji razumiju trenutak u kojem se svi zajedno nalazimo, ali s druge strane dakle imamo i pravo i legitimitet vanjskih trgovačkih lanaca ili vanjskih proizvođača da podižu podižu određene cijene. Ono što je dobro da ovime širimo dakle nadležnost prava zaštite potrošača i na ovaj način i ukoliko se dakle utvrdi da dolazi do određene povrede interesa se ima pravo i na povrat naknade štete i da ovime jačamo poziciju svih naših građana RH. Vidjeli smo i kada je Vlada RH donijela da se zamrzne 9 ključnih, bitnih namirnica prehrambenih koliko je to utjecalo na podršku našim građanima. Iako su dakle i tada bili glasovi, glasovi koji su govorili da će doći do nestašice, da neće biti proizvoda itd., pokazalo se suprotno, pokazalo se da je Vlada RH reagirala učinkovito, kvalitetno, efikasno i na vrijeme i zato je dobro da osim intervencije države što imamo i kroz energetske pakete pomoći imamo i zakonske prijedloge koji će pratiti zaštitu potrošača i koji će dugoročno i strateški ići upravo u smjeru i interesu zaštite svakoga onoga tko može biti doveden u nepovoljan položaj. Hvala. pa u ovom prijedlogu zakona se nalazi, nalaže zapravo da je i određuje i definira sadržaj predstavničke tužbe. U tom sadržaju definirano je da treba postojati popis i to uz potpisanu izjavu volje za zastupanjem, međutim i popis oštećenika treba sadržavati ime, prezime i naravno broj osobnog identifikacijskog dokumenta koji definira da je to ta osoba upravo. Naime, Hrvatska kroz ovaj zakon i predlagatelj je predvidio tzv. …/Govornik se ne razumije./… sustav sudjelovanja oštećenika, gdje je nemoguće zastupanje bez potpisane upravo ove privole, odnosno izjave volje za zastupanje. Hvala. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo kolega Šimić. Pa upravo tako, čuli smo i od strane predlagatelja i državnoga tajnika da s jedne strane će se određenoga trgovca upozoriti da je pokrenuta tužba, odnosno sudski proces protiv njega. S druge strane kako se određeni, dakle aktivni legitimirani predstavnici podizanja tužbi, dakle bez obzira da li su to udruge, savezi udruga ili javno pravna tijela ne bi koristili tu situaciju da se ide u neko, dakle bogaćenje ili da se ide u neke masivne tužbe su napravljeni i ovi određeni osigurači upravo na ovaj način koji ste i vi rekli, da se vidi koji je to tuženik, oštećenik, potrošač, da li on će svoju privolu dati i kada postane sa svojom privolom i potpisom aktivni sudionik procesa snositi i određenu naknadu i biti u dijelu toga procesa. Dakle, svakako je dobro da je predlagatelj vodio brigu i o zaštiti svih sudionika u samome procesu, ali i poštenja, transparentnosti i pravde cijeloga postupka. **Radin, Furio Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, kolega Mađar. Evo ga i sami ste u svojoj raspravi naglasili koliko toga ste dotaknuli i koliko je ovaj prijedlog zakona bitan i važan za naše potrošače i za te tužbe, ali primijetila sam da i u ovom Prijedlogu zakona se predlaže da i mjesne nadležnosti prema kojoj tužitelj može podnijeti tužbu sudu mjesno nadležnom na području sjedišta onoga koga se tuži ili sudu na čijem je području došlo do povrede kolektivnih interesa i prava potrošača što vjerojatno na neki način isto tako utječe i na smanjenje nekakvih troškova, pa vas molim vaše mišljenje. Hvala. **Radin, lijepo potpredsjedniče. Pa upravo tako kolegice Budinski, ovim prijedlogom zakona se omogućavaju dvije, dakle vrste tužbi. To je domaća i prekogranična predstavnička tužba. S time se dakle nudi mogućnost svima onima koji su oštećeni ili koji, dakle smatraju da su oštećeni i da trebaju ići sa tužbom za naknadu štete da nisu ograničeni samo na područje Republike Hrvatske, odnosno tužitelje koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, nego i u drugim dijelovima EU. Samim time se jača, dakle i pravni položaj svakoga oštećenika i dobro je da se upravo omogućava na ovaj način mjesne nadležnosti i gdje je došlo do povrede prava s obzirom da samim time se smanjuju troškovi recimo i prijevoda materijala, smanjuju se i troškovi puta na ročište, na sud itd. I samim time, dakle se ide opet u interesu oštećenika ili potrošača i građana da imaju manje troškove.

u podređenom položaju. Što mi još možemo napraviti da primjeri dobre prakse budu na strani potrošača, jer u ovoj situaciji meni se čini bez obzira koliko je zakon definiran, koliko je zakon jasan da opet potrošač neće doći u poziciju gdje on sa svojim novcem može kupiti ono što želi, a ne da mu netko nametne određene pogotovo sad u ovoj situaciji kad su krize da se dižu cijene i to. I kako ćete vi doći do pravde, odnosno pravice. **Radin, Hvala lijepo kolega Šimičević. Pa upravo tako, dakle mi kao predstavničko tijelo donosimo zakone koje vidimo da konkretno u ovome primjeru idu u smjeru zaštite potrošača. Ali isto tako smo mogli vidjeti u recentnom vremenu da je Vlada Republike Hrvatske morala reagirati. Kada su neki htjeli iskoristiti konverziju kune u euro i podizanje cijena, dakle na uštrb svih naših sugrađana Vlada Republike Hrvatske je kroz Državni inspektorat, kroz sve ono što je Državni inspektorat napravio u mjesec dana napravio dakle svoje izvide, ustanovio tko je kršio, odnosno tko nije kršio samu konverziju, dao do znanja potrošačima da neće dopuštati da se netko koristi u određenom trenutku vremena. Isto tako, vidimo i kroz ministarstvo koje se aktivno uključilo i dalo bijelu listu na kojoj su trgovački lanci koji objavljuju cijene svojih proizvoda, dakle da isto neće dozvoliti da se nešto proba iskoristiti protiv potrošača. I to je samo znak da država može koristiti i druge mehanizme ako želi pomoći i to je dobro. **Radin, Furio Poštovani zastupniče, mislim da ćemo se složiti da je država stvarno pomogla najpotrebitijima i onima koji su bili najugroženiji sa svojim mjerama. Međutim, problem je u tome što su te mjere bile ad hoc. I s druge strane desio nam se jedan veliki problem, a to je problem inspektorata. Primijetili ste i sami bile su kažnjene frizerke koje su poskupile svoju uslugu za 7 centi. Na kraju je sud srušio ta rješenja od inspektorata i one su oslobođene, odnosno jedna je oslobođena koliko smo vidjeli u medijima. Međutim gledajte, desio se problem da niti Inspektorat nije posjetio sve frizerke, nego je to bilo točkasto, pa su kažnjene samo neke. To je jedan problem. Drugi problem koji nam se dešava ukoliko nećemo sustavno pristupiti rješavanju problema, odnosno taj državni intervencionizam neće biti efikasan jer ne možemo non stop, nego moramo krenuti sustavno rješavati probleme i donositi zakone koji će nam omogućiti da naši građani sigurno žive i da imamo jednu konkurenciju koja je stvarno na nivou onoga što treba biti u Republici Hrvatskoj.

da nećemo smjeti praktički izlaziti iz svojih domova, da se nećemo smjeti rukovati radi covida 19, da ćemo preživjeti potres i sve druge katastrofe, da ćemo imati i energetsku krizu ovakvih razmjera i agresiju Rusije na Ukrajinu mislili bi da je to nešto nemoguće. Međutim, to su vremena u kojima živimo i gdje država mora ad hoc reagirati. S druge strane mislim da upravo i ovakvi prijedlozi zakona koji su danas pred nama idu upravo u ovome smjeru u kojem ste i vi rekli da se jednom dugoročnom strateškom politikom stvore čvrsti temelji zaštite potrošača i da u biti onda imamo taj jedan kišobran sigurnosti koji je nevezan za situacije koje će nam se događati izvana i vjerujem da je ovo dobar put. **Radin, Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče. Kolega Mažar, u raspravi ste već analizirali tj. solidno predstavili sve benefite koje donose ove izmjene i dopune zakona za naše potrošače. Obzirom na to što Internet trgovina preuzima značajan udio trgovanja hoće li i takvi kupci biti ovim zakonom više zaštićeni i smatrate li da društvo za zaštitu potrošača adekvatno pomažu svojim djelovanjem u sprječavanju prijevari i zaštiti potrošača? Hvala. Odgovor molim vas. što je najčešće i gdje ljudi najčešće budu prevarani, ali s druge strane da, upravo živimo u vremenu interneta, živimo u vremenu kada je online kupovina sve veća, veća i veća i naravno kako se povećava postotak postotak online kupovine povećava se i postotak prijevara. Svakako da je dobro da ne samo ovim zakonom nego i drugim zakonima koje smo imali ovdje u HS se išlo i u tome smjeru dakle konkretne zaštite vezano za online kupovinu i online prevare i vjerujem da ćemo svi zajedno i ovim zakonom, ali i svime onime što bude dolazilo pred nas stvarati upravo to, dakle pretpostavke sigurne online kupovine jer smo svjedoci da dosta naših ljudi, pogotovo starije životne dobi, dovedu se lako u situaciju prijevare da postanu žrtve, a da toga uopće nisu ni svjesni. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo prvo ću iskoristit ovu repliku da pohvalim današnju raspravu jer gotovo svi koji raspravljaju stvarno raspravljaju o prijedlogu zakonu, izuzev možda jednog ili dva zastupnika. No vi ste govorili o pravu stranih trgovačkih lanaca da podižu cijene i o domaćim trgovačkim lancima koji su u ovom trenutku odlučili da to neće radit i sad ipak sve naše rasprave idu upravo u smjeru kako što bolje i što više zaštitit potrošača i potrošač nam je u centru naših rasprava, međutim potrošač nije samo kad kupuje u trgovini, potrošač je i onda kad kupuje plin, struju i energente. Imali smo ovu priču da država ne može stalno intervenirat, međutim u okolnostima kad ne funkcionira tržište, a zbog agresije Rusije na Ukrajinu praktički tržište energenata ne funkcionira u onim normalnim uvjetima, država ipak mora intervenirat i pomoć potrošačima u tom segmentu. **Radin, Hvala lijepo. Kolega, pa upravo tako, ako vidimo izvještaje Ministarstva gospodarstva dakle koji prate cijenu recimo goriva gdje je ona praktički i dan danas 2 kune niža nego što bi bila bez ovih mjera, ako pogledamo da su cijene energenata kod nas značajno jeftinije nego u svim okolnim zemljama, od Slovenije gdje je struja 60% skuplja nego u Hrvatskoj do, do svih drugih okolnih zemalja, onda vidimo da te mjere su i snažne i da pomažu dakle svim smjerovima građanstva RH i da su one dobre. Pitanje do kada je to održivo i vidimo da se već sada raspravlja vezano za 1. travanj odnosno koje konkretne mjere će se moći i dalje ostaviti da budu u interesu svih građana RH. građana RH. Nažalost, svjedoci smo da je situacija neizvjesna i da ne znamo kada će dakle agresija završiti, ali ono što je dobro da vidimo da i povećanje BDP-a, da investicijski rejting RH i pomoć EU pokazuju da ćemo i dalje moći voditi brigu o građanima. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega, pa evo bilo je za očekivati ova tema da će i vas u vašem pojedinačnom govoru asocirati na evo i trenutna poskupljenja iako i vi ste to naglasili i hrvatska Vlada, pa i sindikati, skoro pa svi i Udruge za zaštitu potrošača ne vide u ovom trenutku ovakav značajan razlog za poskupljenjem, ipak se ono nažalost događa, svi znamo priču tržišna ekonomija i te stvari, svjesni smo da privatni poduzetnici nisu humanitarne humanitarne organizacije, međutim evo ipak se stječe dojam ne samo kod nas već značajan dijelu svijeta da ta profit i zarada

ali i naše građanstvo i sve one socijalne dijelove društva kojima je pomoć bila najpotrebnija. Sada vidimo da određeni pravni subjekti iskorištavaju to, profit stotina milijuna kuna, imaju uštede stotina milijuna kuna zahvaljujući intervenciji Vlade za cijenu energenata, a s druge strane žele podići cijenu svojih proizvoda. Vjerujem da će i Vlada sada drugačije reagirati i da će se upravo napraviti ta distinkcija između onih koji žele solidarno sudjelovati u trenutnoj situaciji i onih koji to

I na kraju g. Kirin. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani dopredsjedniče. Uvaženi zastupniče, zaštita potrošača o kojoj govorite, da li mislite da je proizvod ili da bi proizvod koji se uvozi trebao biti identične kvalitete kao u matičnoj zemlji, kako potrošača zaštititi od takvih proizvoda kod uvoza robe koja je niže kvalitete i kakve bi trebale biti sankcije uvoznicima i trgovcima

i građani RH imaju pravo dakle na kvalitetu proizvoda jednaku kao i u drugim dijelovima EU. Vidimo da se polemika oko toga konstantno vodi, vidimo da je puno toga bilo i na nivou EU odnosno Europskoga parlamenta, vidimo da su naše nadležne službe, dakle koje provode istraživanja i koje provode kvalitetu proizvoda puno toga napravile na terenu i nakon i medijske određene dakle fokusa na taj dio, vidimo da su tu napravljeni koraci u pozitivnom smjeru. To je nešto svakako što se i dalje trebamo boriti, što svakako je nešto što predstavlja dugotrajni problem i mi svi moramo dakle sukladno našem sustavu i nadležnim institucijama raditi i dalje u smjeru dakle svega onoga što će dovesti do jednakosti naših građana, kao i drugih građana EU. Nemate više replika i sada završno govori g. Pavić ispred Socijaldemokrata. Kluba Socijaldemokrata. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući, g. tajniče, kolegice i kolege. Evo jedan dio, jedan dio rasprave koju sam imao namjeru sada ovdje iznijeti sam zapravo razmijenio u svojoj replici sa g. Mažarom pa će i moja sama rasprava biti kratka i mislim da ćemo se svi složiti da moramo poduzeti sve moguće radnje koliko je to maksimalno moguće da pružimo pravnu zaštitu što je moguće širem krugu potrošača, ali isto tako, da im pružimo uslugu, odnosno zaštitu u što je moguće većem broju nastalih problema. Da bismo to mogli napraviti, vraćam se opet na onu svoju raspravu, moramo imati kvalificirane subjekte koji će moći pokrenuti određene tužbe, koje će nam moći dati određene savjete kojima ćemo se moći javiti i zbog toga moramo većati i jačati institucionalnu podršku koju pruža inače, Ministarstvo tim kvalificiranim subjektima odnosno koje pruža udrugama za zaštitu potrošača. Ja se nadam da će u budućem razdoblju to jačanje biti još i veće, da će podrška biti jača, s obzirom da se ukazuje i potreba i na nivou Europe u ostalim članicama, vjerujem da će to biti isto tako i kod nas. Kao što sam već rekao u svojoj raspravi, dio problema koje imamo mi ovdje u Hrvatskoj, danas možemo lako prepoznati i u EU, nismo mi ništa jako, jako posebni, tako da vjerujem da ćemo zajedno kroz, sa našim predstavnicima u EU Parlamentu i u Komisiji moći napraviti velike pomake za zaštitu naših potrošača. Ono što je rekao kolega Mažar, skrenuo bih pozornost da naši parlamentarci u Europi su već napravili velike korake i nadam se da će ti koraci biti još i veći i da ćemo se približiti Europi i u kvaliteti kvaliteti proizvoda koji se nude na našem tržištu od stranih naših dobavljača i od strane trgovaca, a isto tako, da ćemo i lakše dokazivati neke stvari u skladu sa onim što sam rekao ranije, da ćemo imati subjekte koji će moći brže i lakše pokretati tužbe odnosno žalbe i krenuti u dogovore i razgovore sa trgovcima ukoliko nešto neće biti u redu sa njihovim trgovanjem. U ime našeg Kluba Socijaldemokrata, reći ću sad ovdje, mi ćemo još kratko razgovarati, ali mislim da ćemo ovaj Zakon podržati. Možemo dalje? Gđa. Dreven Budinski ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača donosi se radi transpozicije Direktive EU 2020/1828 EU Parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2020. g. Direktivom se nastoji osigurati da svi europski potrošači u potpunosti uživaju svoja prava koja proizlaze iz prava Unije. Njome će se kvalificirani subjekti ovlastiti za pokretanje predstavničkih tužbi u ime potrošača i uvesti veće ovlasti sankcioniranja za tijela država članica za zaštitu potrošača. Predstavnička tužba, mogu se primjerice podnijeti radi povrede potrošačkih prava iz područja financija, prava putnika, zaštite osobnih podataka korisnika elektroničkih komunikacija, turističkih usluga, itd. Ukazala se potreba za kolektivno-pravnu zaštitu potrošačkih prava da se uspostavi specifičan pravni sustav koji će osigurati žurnost u postupanju, izvođenju dokaza kojima se raspolaže isključivo protivna strana, što se može osigurati isključivo donošenjem posebnog propisa, tj. u svrhu toga izrađen je i ovaj prijedlog zakona. Novim pravilima postupka osigurava se pravodobna zaštita prava tako što će žurnost u postupanju postati osobina radne metode koji će suci primjenjivati pri upravljanju postupkom. U postupcima za utvrđivanje i zabranu protupravnog postupanja trgovca, kad sud odlučuje o predstavničkoj tužbi za utvrđenje pripremno ročište mora se održati u 30 dana od pokretanja postupka. Isti je rok i za odluku o privremenim mjerama, kao i u žalbenom postupku koji se računa od dana primitka žalbe za presudu u ovim predmetima. Velika je promjena vezana za osiguravanje stručnosti i neovisnosti tužitelja koji zastupanju potrošačke interese. Naime, po prvi put se taksativno uređuje i pretpostavke aktivne legitimacije udruge za zaštitu potrošača. Detaljno se razrađuje i pitanje sukoba interesa tužitelja i drugih trgovaca, osobito konkurenata tuženiku. Zbog novih pravila, jačat će i na važnosti i alternativi, načini rješavanja sporova. Prijedlogom zakona postići će se djelotvornija postupnovna zaštita kolektivnih interesa i prava potrošača, bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta, stvaranje veće dodane vrijednosti u gospodarstvo i viša razina pravne sigurnosti, kako potrošača, tako i trgovca. Prenošenjem direktive u ovaj Prijedlog zakona RH postupit, RH postupit će sukladno obavezama koje ima kao članica EU. Zapravo uvođenjem ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva iz Državnog

Hvala i vama. Nemamo više prijavljenih zastupnika ili zastupnica pa zaključujem raspravu i što je bilo,